Отже, колеги, готові до реєстрації? Прошу народних депутатів зареєструватись. Прошу включити реєстрацію.

Зареєстровано 362 народних депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження нашого колеги – народного депутата Віктора Васильовича Чумака. Привітаємо Віктора з днем народження, (Оплески) Колеги, учора Московський міський суд засудив журналіста, власного кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Від імені всієї Верховної Ради України я заявляю, що Україна ніколи не визнає цей вирок. Ми засуджуємо це судилище і цей псевдовирок. Російська Федерація на сьогодні діє, як міжнародний терорист. За наказом злочинця Путіна російські спецслужби захоплюють у полон наших громадян і намагаються таким чином шантажувати Україну. Закликаю наших союзників, усі країни вільного світу та міжнародні організації засудити псевдовирок для журналіста Романа Сущенка та вимагати від Росії звільнення усіх українських громадян, політв'язнів Росії. Також я застерігаю українців від поїздок у путінську Росію, адже є реальна небезпека бути захопленими російськими спецслужбами. Не збільшуйте путінський "обмінний фонд", не їдьте до Росії, сьогодні це є реальною небезпекою для усіх українських громадян. Також, колеги, хочу вам повідомити, що ми сьогодні продовжуємо розгляд проекту Закону про Вищий антикорупційний суд. Це на сьогодні питання номер один для української держави, і є велика увага всього суспільства до роботи Верховної Ради України. І я закликаю всі фракції, всіх депутатів максимально активно взяти участь в обговоренні, щоб ми змогли на завершальному етапі знайти ті компромісні пропозиції, які зможуть бути підтримані залом. Ми маємо рекомендації Венеційської комісії, як всі інші закони, які стосувалися судової реформи. І ми маємо врахувати позицію всіх фракцій. І я вірю, я переконаний, що цього тижня ми зможемо вийти на позитивне рішення і створимо Вищий антикорупційний суд, який стане виявом справедливості для всіх українських громадян. Отже, закликаю всіх до плідної роботи і нагадую, що у вівторок ми маємо 30 хвилин для виступів від фракцій і груп. І я прошу представників усіх фракцій і груп приготуватись до запису на виступи від фракцій і груп. Готові, так? Будь ласка, прошу провести запис. Прошу записатись для виступів.

Від "Партії "Відродження" до слова запрошується Бондар Віктор Васильович. Будь ласка, від трибуни. Шановний Андрію Володимировичу! Шановні колеги! Я думаю, що у багатьох, останні особливо місяці, громадян України викликає і сум, і подив ті події і ті відносини, які сьогодні царюють у системі влади України. Я думаю, що уже всім набридлі ці постійні шантажі, ультиматуми один одному міністрів, Прем'єра, представників Президента і так далі, керівників провладних фракцій в парламенті. І, я думаю, що вже вся країна розуміє, що заради кредитів ця влада готова піти на все. Останні ультиматуми щодо антикорупційного суду – це тільки початок. Найголовне буде трошки пізніше, коли нам будуть викручувати руки, щоб знов підняти тарифи населенню, коли будуть викручувати руки заради кредитів підняти і провести через Раду Закон про продаж землі в Україні і багато всього іншого. За останній час заради кредитів ми бачили, як обвалювали курс національної валюти, як закривали сотню банків, які, по суті, позбавили більше ніж мільйон вкладників своїх вкладів в українських банках, а, по суті, зробили так, що люди стали бідними і останні копійки втратили в цих банківських закладах. Ми говорили і не один раз зверталися, що це питання треба розв'язувати і вирішувати, як повернути людям вклади, як дати можливість повернути свої кошти, які вони довірили державі і українським банкам. Ми говоримо неодноразово про те, що сьогодні бідніє населення. Тільки заборгованість за комунальні послуги, газ, електроенергію складають вже більше 42 мільярдів гривень. Куди рухається далі ця машина? Остання статистика, яку я підняв, яку сьогодні бачу в українській економіці, це статистика по заборгованості по заробітних платах: 2,5 мільярда гривень – заборгованість по заробітній платі сьогодні в економічному секторі України.

економічно активних підприємствах. Коли подивилися аналіз, 80 відсотків заборгованості в промисловості на підприємствах, які працюють. Що ви далі плануєте робити? Ви по суті зробили колапс в економіці, побудували віртуальну економіку і заради кредитів готові далі знищувати промисловість, і ніколи не хочете нас почути про те, що ми говоримо. Що на перший план має вийти промисловість, на перший план мають вийти питання українського відродження економіки. Вже дійшли до того, що по обленергах немає чим гроші виплачувати працівникам. І, наприклад, "Запоріжжяобленерго" 2 тисячі людей вже звільняються. І ця ситуація по всій Україні. Ми пропонуємо, давайте хоч чийсь законопроект приймемо. Ви поміняли правила розрахунку обленерго з Сьогодні гроші мимо обленерго ідуть прямо на державне підприємство "Енергоринок". Люди не отримають заробітну плату. Ми вимагаємо… Дайте 10 секунд. Ми вимагаємо поставити в законопроект 7390, який дасть можливість кошти, в першу чергу які отримають обленерго, направити на фінансування заробітної плати працівників обленерго по Україні. Інакше ви зупините енергетику України. Послухайте, що ми говоримо. Неодноразово наші пропозиції потім дійсно збуваються, а ви виправляєте свої помилки, але через півроку, рік. Так не може далі бути. На перший план має вийти економіка, промисловість, транспорт, будівництво, і тоді почнеться нормальне життя в Україні. Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" запрошується Вілкул. Будь ласка. Шановний народе України, шановні колеги, впевнений, що більшість громадян і депутатів бачили вислів заступника Уляни Супрун про недоцільність лікування онкохворих за рахунок держави за кордоном. Якщо хтось пропустив ці слова пана Лінчевського, то я нагадаю цю фразу. "Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы – ноль." Лінчевський є членом команди Уляни Супрун, яка вже більш двох років, прикриваючись гаслами, реформою в медицині, насправді цинічно знущається над людьми і ставить експерименти. Зокрема, Супрун та її посіпаки вже заявляють, що держава незабаром перестане виконувати свої соціальні зобов'язання щодо хворих на найбільш тяжкі хвороби, такі, наприклад, як рак. Вони вже не приховують, що збираються знищити навіть небагаточисленні держпрограми з лікування онкохворих. В мене вже давно немає жодних питань до Уляни Супрун, з нею все зрозуміло. Немає запитань і до членів її цинічної команди, зокрема пана Лінчевського, який хоче скорочувати медичні програми, обрікаючи людей на смерть. Проте маю низку запитань до народних депутатів, особливо тих, хто блокує в цьому залі голосування за відставку нинішнього керівництва Міністерства охорони здоров'я. Кожен раз, коли ви голосуєте за їхні реформи, ви ставите власний підпис під словами Лінчевського. Верховна Рада має можливість за одну хвилину припинити знущання над громадянами, відправивши Супрун у відставку, проте депутатська більшість цього не робить. Я вимагаю винести в зал мій проект постанови про звільнення цієї "доктора-смерть", яку ми разом з моїм колегою Ігорем Шурмою зареєстрували ще 17 січня 2017 року. Скільки ще треба дитячих смертей та захворювань, епідемій та подібних висловлювань чиновників МОЗ, аби ви виконали свій обов'язок перед людьми? Треба зупинити знищення системи охорони здоров'я та людей. Тому я закликаю парламент негайно звернутись до уряду з вимогою звільнення не тільки Супрун, але і її заступника Олександра Лінчевського. Ми повинні підвищувати якість медичної допомоги, зокрема шляхом впровадження страхової медицини за рахунок роботодавця. При цьому держава має забезпечувати страховкою бюджетників, пенсіонерів, інвалідів і дітей. А "доктор-смерть" повинна бути звільнена. Дякую. Від групи "Воля народу" до слова запрошується Шахов Сергій Володимирович. Будь ласка. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, це позор і зрада українців. Скільки можна дурити голову людям цим антикорупційним урядом? Чому так його бояться ті, хто подав по 2 тисячі правок? Чому не хочуть приймати це рішення? "Наш край" вимагає негайного прийняття рішення по антикорупційному суду і проголосувати "за". По-друге, "Наш край" вимагає негайного звіту уряду, який повністю провалив всі реформи: пенсійну, освітню, медичну, децентралізацію та монетизацію. Після звіту уряду -негайно перезавантаження міністрів, які знаходяться з іноземних держав, нам потрібні українські міністри, які повинні працювати заради України, заради українців і різати по-живому, як хірурги, повністю зруйнувати щупальці олігархічні і прибрати від українських монополій, і повернути їх в державу. "Наш край" вимагає зробити більше навіть, чим антикорупційним суд, зробити антикорупційний уряд, потрібний для України. Єгор Соболєв. Просимо, пане Єгоре, не голова фракції, а представник фракції. Просимо. Я хочу звернутися до народних депутатів з інформацією, що коли частина людей з цього залу запрошується до антикорупційного бюро, то є депутати, які показують роздруківки зі своїми голосуваннями за створення антикорупційного бюро. Я хочу закликати всіх народних депутатів проголосувати в найближчі два дні так, щоб потім показувати роздруківки за своє голосування за антикорупційний суд. Це дуже важливе рішення, без якого з цього парламенту не можна буде вийти з піднятою головою. Це дуже важливе рішення, за яким будуть слідкувати дуже багато людей. Я вчора був у Сумах. На будь-якій зустрічі ставлять запитання: чи ви створите антикорупційний суд? Не слухайте людей, які говорять про суверенітет. Суверенітет для чого? Суверенітет права красти? Суверенітет права обманювати своїх людей? Суверенітет права продавати національні інтереси, коли країна веде війну за незалежність? Ідея запросити міжнародних експертів для виборів антикорупційних суддів належить нам. Ми подивилися, що Джованні Кесслер, Мері Батлер і інші, запрошені нами справжні прокурори, дуже добре проявили себе при виборах директора антикорупційного бюро і антикорупційного прокурора. І немає нічого поганого, що ми просимо наших міжнародних партнерів допомогти нам з вибором антикорупційних суддів, як ми їх просимо допомогти нам у війні, як ми їх просимо допомогти нам з фінансами, як ми їх просимо допомогти нам з технологіями. Ще раз кажу, за кожним депутатом при голосування за законопроект щодо антикорупційного суду буде дивитися дуже багато людей. Я закликаю усіх колег зробити вибір, за який потім десятками років буде не соромно. Справжній антикорупційний суд має стати нашою гордістю. Ми вже старенькі маємо розповідати людям, що ми його створили.

Горе тій країні, де депутати говорять із зневагою про суверенітет, про незалежність країни, про її самостійність. За суверенітет, за незалежність, за самостійність найкращі… найкращі наші сини віддають життя. Якщо для вас це пусті речі і ви готові їх продати за подачки МВФ, для нас це не пустий звук. Замість безвладдя, замість хаосу, анархії, які проводить нинішня влада, я і моя команда, ми пропонуємо країні відновлення, відродження, новий економічний курс: модернізація економіки і абсолютно нове радикальне збільшення добробуту українців; як мінімум, 100 мільярдів доларів інвестицій в реальний сектор економіки; 2 мільйони робочих місць для українців в Україні, а не на полуниці у Польщі; зростання в рази реальних доходів громадян, стабільні ціни, тарифи та курс гривні; високий міжнародний авторитет України. За рахунок чого? Трансформація економіки із сировинно-боргової у виробничо-інноваційну, повна докорінна зміна економічної моделі країни, фазовий перехід замість повільного дрейфу так званих еволюційних реформ, які демонструє влада, – це дасть можливість прискореного економічного розвитку України, мінімум, 8-10 відсотків на рік. Через розбудову, інфраструктури, розвиток власного виробництва, впровадження інновацій, усунення бар'єрів та створення переваг для вітчизняних виробників, податкові і митні преференції, державні гарантії, здешевлені кредити, стимулюючі тарифи та чіткі правила гри для розбудови нової української економіки, соціально справедливий розподіл економічного пирога. Виграти має все суспільство, а не купка обраних олігархів. Успішна економіка – це, передусім, соціальний проект. Економіка має бути не лише високопродуктивною та ефективною, але й соціально справедливою. Замість зовнішніх точок опори, замість наркоманської голки МВФ і інших наших так званих друзів-кредиторів ми пропонуємо 45 мільйонів точок опори всередині країни. Українці, власні громадяни мають бути акціонерами України, бенефіціарами і головними вигодонабувачами нового економічного курсу. Я закликаю парламент, парламентську більшість, Президента, уряд і владу загалом не слухати те, що вам радять, а робіть те, що роблять розвинуті країни самі для себе заради власних громадян, заради суверенітету, заради своєї країни. Будь ласка, до виступу запрошується голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов. Просимо вас, пане Артуре. Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановні виборці, до кінця тижня парламент повинен завершити розгляд правок та сформувати остаточну редакцію ініційованого Президентом України законопроекту про Вищий антикорупційний суд. На цьому етапі це відповідальність кожного народного депутата. Поточні доповнення до законопроекту враховують рекомендації Венеційської комісії. Позиція фракції партії "Блок Петра Порошенка" залишається непохитною: необхідно створити дієвий орган подолання корупції, який функціонуватиме в межах Конституції України. Нагадую, що Президент України є автором законопроекту про створення антикорупційного суду, саме глава держави стоїть на чолі антикорупційної боротьби, як би комусь не хотілось довести зворотне. Вчора весь світ вкотре став свідком кричущих порушень прав людини у Російській Федерації. Українському політв'язню журналісту Роману Сущенку винесли вирок: 12 років колонії суворого режиму. Ми категорично засуджуємо це. Коли в Україні журналістів рятують, в Росії їх саджають у тюрми. Українські в'язні були вимушені обрати єдиний спосіб донести до всього світу, що Путінський режим – це точна копія сталінської репресивної системи. Вже понад двадцять діб голодує Олег Сенцов, до його боротьби приєднались Олександр Кольченко, Володимир Балух, Олександр Шумков. Ми зобов'язані, колеги, зробити все можливе, щоб українські політичні в'язні були звільнені із російських тюрем та повернулись додому. Крім того, ми будемо вимагати, аби до українців в російських в'язницях допустили представників Червоного Хреста та українського омбудсмена. Що стосується порядку денного. Наш обов'язок – максимально посилити українських дипломатів на міжнародному фронті протистояння російській агресії. Саме тому необхідно якнайшвидше врахувати пропозиції Президента України та винести на розгляд парламенту законопроект про дипломатичну службу. реформа дипслужби надасть вітчизняним дипломатам додаткові механізми ведення професійної діяльності за кращими світовими стандартами. Для комплексного проведення реформи парламент повинен розглянути також законопроект 7323 щодо транспортного забезпечення дипломатів за кордоном. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" також розраховує, що цього тижня ми, врешті-решт, включимо в порядок денний таку важливу президентську ініціативу, як законопроект 8265 щодо вдосконалення процедури публічних закупівель ProZorro. Також наша фракція вкотре звертає увагу на необхідності вирішення кадрових питань. Ми маємо врешті-решт оновити склад ЦВК. Ми маємо призначити суддів Конституційного Суду. Також, зважаючи, що вже середина 2018 року, більше не можна зволікати з призначенням аудитора НАБУ для перевірки за 2016-й, підкреслюю, 2016 рік. І на завершення. Не можу не згадати нещодавну заяву заступника міністра охорони здоров'я пана Лінчевського щодо лікування онкохворих. Вчора на засіданні нашої фракції усі депутати без виключення були вкрай обурені цією заявою. Ми переконані має бути проведено службове розслідування і зроблені відповідні висновки, на основі яких ми маємо дати відповідь всього на одне питання. Ми маємо дати відповідь всього на одне питання, чи може людина із подібною позицією ефективно відстоювати права пацієнтів у профільному міністерстві, тим більше на посаді заступника міністра. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний пане Артуре. До слова запрошується Юлія Тимошенко, лідер фракції "Батьківщина". Будь ласка. Доброго дня! Хочу просто звернути увагу всіх, хто зараз дивиться і слухає Верховну Раду, на те, що лідери фракцій зараз виступають з цієї трибуни з дуже актуальними питаннями, які потрібно вирішувати країні. Але трибуна практично пуста, спікера немає, Першого заступника спікера немає, десь двох третин в залі людей немає. Сидить Ірина Геращенко одна, і ми з трибуни говоримо про дуже такі напружені речі. Але я не розумію, яка реакція, що ми взагалі робимо і як країна керується сьогодні. І навіщо ці виступи з трибуни, якщо жодної реакції на жоден виступ не існує. І я хочу чітко сказати, що наша команда буде голосувати за антикорупційний закон. Ми так само підтримували створення Національної агенції по боротьбі з корупцією, Національної агенції по запобіганню корупцією, ще якісь агенції. Але я хочу задати питання, як вони працюють сьогодні? У мене в руках вже два звіти, я прошу, подивіться, по закупівлі за державний кошт ліків. Два звіти. Один звіт говорить про те, що ми як країна переплачуємо за державні ліки. Повний обсяг грошей, наприклад, 5 мільярдів, 6 мільярдів гривень. І 20 місяців після того ми не маємо поставки ліків! Вдумайтеся! Заплатили сьогодні і майже 2 роки не отримуємо жодної пігулки і жодних ліків! Скажіть, хто придумав це?! Скажіть, чому не відреагували на звіт Рахункової палати, коли на 400 мільйонів гривень закуплені препарати для онкохворих людей і їх просто знищили, тому що термін придатності завершений? І чому нам сьогодні постачають ліки низької якості, з простроченим терміном і через 20 місяців після передплати? Жодної реакції жодного антикорупційного органу! Тепер наступний звіт, який щойно отримали. Це вже другий звіт Рахункової палати. Скажіть, хто має право зняти весь державний контроль за якістю ліків, які надходять в Україну? І зараз в Україну надходять ліки для клінічних випробовувань. Чому українці про це не знають?! І чому над нами без нашого відома хтось ставить якість клінічні експерименти? Ми що, взагалі вже третя країна світу? І всім байдуже, що робиться. У мене в руках лист Рахункової палати, які направили свої звіти в Національну агенцію по боротьбі з корупцією. Я просто питаю, чому жодної відповіді… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд дайте завершити. І все це завершено ще публічними виступами заступника міністра охорони здоров'я про те, що онкохворі, в принципі, все одно помруть і не треба їх лікувати. Я вимагаю зараз, щоб у Верховній Раді були заслухані звіти міністра охорони здоров'я і НАБУ відносно всієї ситуації, яка відбувається із знищенням здоров'я і життя людей в Україні. Дякуємо за актуальний виступ, шановна Юлія Володимирівна. Єдине, що я зазначу, що я два в одному: Ірина Геращенко і Перший заступник Голови Верховної Ради все ж таки. Я є, я є і я тут. Будь ласка, до слова запрошується… Також є заступник Голови Верховної Ради пані Оксана Сироїд, яка також слухала виступ. Будь ласка, до слова запрошується Вітаю, колеги. Тут багато виступаючих моїх колег зазначили на болючих питаннях для нашої держави, але гадаю, що ми цього тижня повинні зосередитись на прийняті найвідповідальнішого кроку. Фракція "Народний фронт" відстоює якнайшвидше прийняття Закону про створення Вищого антикорупційного суду. Ми переконані, що питання створення антикорупційного суду – це питання економічної та політичної стабільності нашої держави. І це вимога, яка вже давно була висунута нашими партнерами і на яку Україна погодилась, поступово впроваджуючи антикорупційні реформи. Згадайте, що було зроблено за 4 останні роки з антикорупційного пакету реформ. Ми з вами створили: НАЗК; НАБУ; систему ProZorro, яка суттєво заощаджує використання бюджетних коштів під час закупівель; ввели електронне декларування статків посадовими особами і народними депутатами; внесли зміни в Конституцію щодо оновлення суддівського складу; сформували новий Верховний Суд; спростили дозвільні процедури; внесли в законодавство про ProZorro і публічну приватизацію; зменшили єдиний соціальний внесок, що слугувало виведення з тіні зарплатні, яку виплачували в конвертах, дерегуляція бізнесу. Важливою точкою цього пакету реформ у боротьбі з корупцією є прийняття Закону про створення Вищого антикорупційного суду. Ще раз наголошую, що це питання економічної та політичної стабільності в державі. Антикорупційний суд – це давно висунута і загальновідома вимога Міжнародного валютного фонду. Без подальшої співпраці з МВФ і доступу до інших джерел кредитування, пов'язаних з цією програмою, в країні буде економічний колапс. Щоб вберегти країну від дефолту, як це зробив Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк в 2014-2015 роках, необхідно продовжити курс реформ уряду Яценюка. Альтернативи в цьому курсі немає і не існує. Сьогодні парламент повинен врятувати ситуацію, ми маємо створити антикорупційний суд. Фракція "Народного фронту", підкреслюю, голосуватиме за законопроект у другому читанні, як і підтримала його більшістю голосів в першому. Тому ми звертаємось до всіх колег цього тижня підтримати законопроект і зробити ще один вирішальний крок у боротьбі з корупцією. Ми також наполягаємо, що в доопрацьованому законопроекті мають бути враховані рекомендації наших міжнародних партнерів. Щоб дисциплінувати процес, давайте надамо можливість профільному комітету успішно завершити консультації з міжнародними партнерами та підготувати узгоджений документ до остаточного голосування. Ми виконаємо свій обов'язок, "Народний фронт" проголосує за такий законопроект, і ми зробимо ще один безпрецедентний крок – створимо Вищий антикорупційний суд. Отож активно працюємо над цим законопроектом, оскільки цього чекає вся наша країна. Антикорупційна реформа потрібна не комусь з-за кордону, вона потрібна насамперед Україні. Дякую. Шановні народні депутати, шановні лідери фракцій, мені здається, ми вичерпали тут весь лист виступів, і ми переходимо до порядку денного. Як вам відомо, на порядку денному сьогодні у нас продовження важливої роботи над законопроектом про антикорупційний суд. Минулого тижня ми разом з вами розглянули більше 1200 поправок, залишається ще трохи – більше 700 поправок. І, власне, цим ми сьогодні і займемося. Будь ласка… Отже, колеги, я нагадую, що ми попереднього тижня зупинились на поправці 1274. В нас попереднього тижня йшло швидше розгляд правок, тому що не всі автори були в залі. Отже, зараз ви всі маєте порівняльні таблиці, ви всі маєте таблиці правок, і ми в тій самій послідовності буду надавати слово. З одним моментом ми не будемо повертатися до тих правок, які пройшли. І зараз ми починаємо від правки 1274. І я надаю слово автору Роману Семенусі. Будь ласка, пане Роман.

що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає визначеним критеріям, то комісія ухвалює рішення про непідтвердження здатності того кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді. Такий кандидат, на нашу думку, припиняє участь у конкурсі та не може бути призначений на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Ми переконані, що це якісно інша концепція участі членів Громадської ради міжнародних експертів, яка дозволить здійснити той необхідний відбір доброчесних кандидатів, які і відновлять правосуддя в Україні. Прошу підтримати. Дякую. Я дякую пану Роману за позицію. Насправді ми в комітеті не заперечуємо проти такого підходу теоретичного. Ми просто відхилили цю правку, зважаючи на те, що серед тих правок, які передані на розсуд Верховної Ради і щодо яких комітет не визначився, є схожий аналогічний підхід, і ще раз сенс прописувати його в інших частинах як то у нас немає потреби, оскільки там буде зрозуміло. В тому випадку, якщо буде написаний якийсь інший механізм, ми будемо визначатися як він буде діяти. Якщо відштовхуватись від того, який був проголосований в першому читанні, то логіка дуже проста. Якщо Рада міжнародних експертів приймає рішення щодо невідповідності вимогам відповідного кандидата, ВККС може двома третинами прийняти рішення про те, що він продовжує таке рішення. Якщо він таке рішення не приймає і не набирає хоча б достатню кількість голосів, намагається це робити, у нас була така практика, то автоматично цей кандидат позбавляється можливості продовжувати участь в конкурсі. Тобто потреби ще раз спеціально виписувати механізм, що буде після того, як таке рішення не буде прийнято, на думку комітету, це просто недоцільно, хоча ідея підтримується. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Зараз я поставлю на голосування. Але, пане Роман, перед тим я скажу вам і всьому залу, що головний блок дискусії, який залишився по Вищому антикорупційному суду, - це, власне, повноваження Громадської ради міжнародних експертів. І зараз ідуть консультації, в тому числі і у нас в залі обговорення з приводу того, яким чином забезпечити вирішальний вплив Громадської ради міжнародних експертів. Я думаю, що в результаті нашого обговорення нам доведеться знайти якийсь компромісний варіант між авторами усіх правок: і ті, які ви подали, і ті, які подав "Народний фронт", і ті, які подав БПП, і подала "Батьківщина". Бо фактично, якщо ми не знайдемо узгодженої позиції, нам буде важко знайти 226 для самого закону. Я вірю і переконаний, що ми знайдемо той варіант, де буде вирішальне значення Але сьогодні ми будемо мати можливість обговорювати також і те, в якому форматі має відбуватись забезпечення вирішального рішення і вирішального значення Громадської ради міжнародних експертів. Зараз я ставлю на голосування поправку 1274 авторства Семенухи. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати. Комітет її відхилив.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Безумовно, важко не погодитись, абсолютно чітко сказано, що насправді квінтесенція всього закону – це реальні повноваження Громадської ради міжнародних експертів. Так само наступна правка "Самопомочі" відноситься до цього. Ми переконані, що конкурсний відбір, і саме таким ми маємо його зробити до Вищого антикорупційного суду, має бути чітким і остаточним. Правка "Самопомочі" пропонує заборонити оскаржувати рішення та висновки Громадської ради міжнародних експертів щодо відповідності або невідповідності кандидатів на посаду суддів Вищого антикорупційного суду у судовому порядку. Від самого початку обговорення концепції діяльності майбутнього Вищого антикорупційного суду Венеційська комісія рекомендувала надати незалежним міжнародним експертам вирішальну, підкреслюю, вирішальну роль у процесі добору кандидатів наша поправка одночасно спрямована на попередження навмисного затягування процесу формування суддівського корпусу, оскільки це може бути використано. А також гарантує остаточність, остаточність, підкреслюю, висновків Громадської ради міжнародних експертів відносно кандидатів, що дасть шанс на формування якісно нового складу… ГОЛОВУЮЧИЙ.

не обов'язково це буде гарантія, але це, можливо, чи не єдиний шанс, що добір суддів буде відбуватися доброчесно і до того суду потраплять ті люди, які готові бути незалежними і чинити по-справедливості. Дякую. Будь ласка, пане Руслан. Але мушу вам сказати, що насправді в тому випадку, як показала практика конкурсу до Верховного Суду, у нас же багато говорять про те, що ВККС подолало вето. Вони подолали вето тільки у 20 випадках, а в 140 погодилися з рішенням ГРД, уявіть собі. І потім ті 140 кандидатів оскаржували рішення ВККС в суді, і всі рішення встояли. Тобто я такої проблеми не бачу. Тобто теоретично може бути така загроза, але поки що підстав говорити у нас немає. Тут однозначно стовідсотково суди ставали на бік ВККС в такому випадку. Дякую. Дякую вам. Я ставлю на голосування поправку 1275 народного депутата Семенухи, комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати. За-54 Рішення не прийняте. Я тільки ще доповню пана Руслана. Роман, чому, власне, шукається формат можливості спільної панелі? Щоб все-таки орган, який є українським, мав вирішальне значення. І тому один з компромісних варіантів, який шукається, - це спільна панель, в якій має бути вирішальна кількість голосів Міжнародної громадської ради, але вона забезпечить нас і унеможливить судових позовів. Якщо в цій спільній панелі буде забезпечена достатня кількість членів Міжнародної громадської ради, це може бути, власне, той компроміс, як один з варіантів для того, щоб забезпечити і вирішальне значення громадської ради, але також забезпечити і голос, і значення суддів кваліфікаційної комісії. І це І це буде більш конституційно, і менше буде можливостей для судових позовів і для того, щоб це могло оскаржуватись. Я наголошую, це один з варіантів, який ми спільно будемо обговорювати перед завершальним голосуванням. Наступна – 1276-а. Не наполягає. 1277-а. Не наполягає. 1279-а. Не наполягає Олена. 1280-а. Тут є група авторів: Чумак, Новак, Дерев'янко, Новак, Добродомов. Не наполягають.

Шановні колеги, моя поправка носить більш технічний характер. Я все-таки вважаю, що негативний висновок Громадської ради міжнародних експертів ухвалюється, а не приймається рішення. Тому прошу підтримати. Я перепрошую, Руслан, тільки це правка 1282-а. Якщо у нас різні таблиці, підійдіть, будь ласка, до мене, і я вам дам нову таблицю. Пане Руслане, ми обговорюємо зараз правку 1282-у.

Ця правка вона була актуальною, коли розглядалася редакція першого читання, оскільки там були інші різні підходи до різних рішень Громадської ради міжнародних експертів. Передбачалось, що всі рішення організаційного характеру вони мали приймати при умові більшості від свого складу. Рішення щодо невідповідності кандидатів вимогам закону вони повинні були приймати двома третинами від свого складу. Зараз ми перейшли до концепції, що всі без винятку рішення приймаються більшістю голосів. Тобто з 7 членів віддані… голоси членів повинні віддані на користь того чи іншого рішення. Тому комітет не підтримав цю правку, оскільки він підтримав іншу правку, яка фундаментально змінює логіку дій в Громадській раді міжнародних експертів і спосіб прийняття нею рішень. Дякую. І я ставлю на голосування правку 1292. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати. За-63 Рішення не прийняте. Звертаюся до усіх авторів правок. Говорять, що ці порівняльні таблиці, що були на столах, за вихідні дні їх прибрали. Кому є необхідність в порівняльній таблиці, дайте сигнал, я дам доручення Апарату. (Шум у залі) Так, добре. На один вам примірник достатньо. Так, тоді, пане Михайло, я прошу Апарат, уважно, один примірник. Пане Михайло, я до вас! Один примірник. Два примірники. Лапін. Потім Радикальна партія і Сергій Власенко. Треба видрукувати, як мінімум, п'ять нових примірників і роздати народним депутатам. І так само один – "Самопоміч".

поправок, які в силу того, що деякі депутати знаходилися в офіційному відрядженні, чомусь вирішили, що ми не маємо права озвучувати. Напевно, якість цього закону не має значення для цього парламенту, включаючи те, що сьогодні немає майже людей в залі. Але, тим не менше, я б закликала все ж таки комітет обговорювати належним чином і якісно ті поправки, про які ми говоримо, і обговорювати їх не в режимі, хто правий, а хто винний, а все ж таки винайти якусь ефективну модель. Тому що зараз наразі ми виходимо на ситуацію, коли фактично той законопроект і редакція, яка пропонується, він не дасть нам можливості створити реальну незалежну інституцію. Тому я пропоную все ж таки пану Князевичу залежним чином зібрати комітет і попрацювати завтра над поправками, а не влаштовувати отут профанацію в залі. Дякую. КНЯЗЕВИЧ Р.П. Я дуже з повагою до пані Олени. Я думаю, що у неї немає підстав звинувачувати комітет, оскільки комітет працював, і минулого тижня щодня я на трибуні намагався якомога повніше давати відповідь на всі питання, які звучали на адресу комітету, і ні в кого в залі не було таких застережень. Якщо у вас виникли такі застереження, я готовий з вами чи особисто, чи, якщо треба для цього, завтра запрошуємо вас на комітет. Ми люб'язно поспілкуємося на ті теми, які вважаєте за доцільне підняти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Краще особисто. Я ставлю… Щоб пояснити. Попереднього тижня пленарного у нас майже кожного тижня було засідання. Не всі були присутні минулого пленарного тижня, не всі мали можливість брати участь у нарадах, так. Але в середу обов'язково збереться комітет, і обов'язково комітет буде шукати спільне узгоджене рішення. Ви наполягаєте на голосуванні? Ні.

У таблиці зазначено, що зазначена правка врахована редакційно, але я прошу поставити її на підтвердження, зважаючи на те, що вона змінила систему прийняття рішення Громадською радою міжнародних експертів. тепер досить одної другої частини зазначеної ради для того, щоби прийняти негативний висновок щодо судді. Я пропоную парламенту не підтримувати таке рішення комітету. Дякую.

Ми виходили з того, щоб уніфікувати підходи у прийнятті рішення Громадською радою міжнародних експертів, щоб не давати їм можливість різні рішення приймати різною кваліфікаційною більшістю: десь простою більшістю, десь більшістю дві третини, десь більшістю в три четвертих. Щоб не сталося цього різнобою, підхід, на думку комітету, має бути уніфікований. Але хай сесійна зала визначається. Дякую. Отже, я ставлю на підтвердження правку 1285. Комітет її врахував редакційно і комітет просить її підтримати. Підтримати правку 1285. Отже, прошу проголосувати. І, хто підтримує позицію комітету прошу підтримати. Будь ласка, голосуємо.

Левуса, Медуниці, Висоцького та Гопко. І, власне, викласти в статті 9 законопроекту частину дванадцяту в такій редакції: "Громадська рада міжнародних експертів приймає рішення про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним в частині четвертій статті 8 цього закону, більшістю голосів від складу Громадської ради, визначеної відповідно до цього закону". Власне, наша поправка вона відповідає рекомендаціям Венеційської комісії і забезпечить суттєвий вплив Ради міжнародних експертів на конкурс на призначення незалежних суддів Вищого антикорупційного суду. Тому я просив би, колег народних депутатів, її підтримати. Дякую. КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ну, я тільки можу сказати, що шкода, що немає такої рубрики і можливості, як враховано по суті, бо ваша правка врахована по суті. Ми передбачили в загальний підхід, що всі без винятку рішення прийматимуться більшістю. Тому, зважаючи на ці підстави, ну, мені здається, що… На думку комітету, ще раз тлумачити додатково спеціальний висновок, спеціальне рішення, одне серед інших, як воно приймається, коли всі однаково приймаються, немає жодного сенсу. Пане Остап, наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте, так? Добре. Я ставлю на голосування поправку 1287-у групи авторів. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу проголосувати.

За-67 Рішення не прийнято. Але вона фактично була врахована в інших правках. 1288-а, Ємець. Не наполягає. 1289-а. Будь ласка, Голуб. Дякую, Андрій Володимирович. Владислав Голуб, 197-й виборчий округ, Черкащина. Шановні колеги, я, власне, переконаний, що цей пленарний тиждень, і взагалі результати голосування за проект Закону про Вищий антикорупційний суд, стане визначальним в державотворенні і в боротьбі з корупцією зокрема. Власне, ми пропонуємо разом з моєю колегою Світланою Петрівною Заліщук все ж таки повернутися до практики, коли будуть прийматись рішення половиною від складу Громадської ради міжнародних експертів. Але, знову ж таки я хотів би звернутися, шановні колеги. Наші всі правки зі Світланою Петрівною абсолютно ідуть з канвою рекомендацій Венеційської комісії. Саме тому, власне, якщо ми не врахуємо всіх рекомендацій, а банально створимо цей Вищий антикорупційний суд, це буде фейковий антикорупційний суд. Тому, шановні колеги, я би просив підтримати зазначену правку. Руслан Петрович, а щодо там якоїсь рубрики, і ви були б абсолютно праві, якби тут не ставили деякі правки на підтвердження. Саме тому зараз в редакції стоїть ще дві треті. Тому я наполягаю на голосуванні на моїй…. ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд. Дякую. Я все ж таки наполягаю на тому, щоб ми проголосували зазначену правку, де запроваджується механізм прийняття рішень міжнародною радою, простою більшістю голосів. І тут є абсолютно юридична і свідома логіка. Дякую ще раз за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Будь ласка, пане Руслан. Володимирович. Я просто так сказав, оскільки ще не всі правки, які цього стосуються, поставлені на підтвердження. Тобто ми ще зберігаємо шанси. Інша справа, що якщо всі будуть не підтверджені, напевно, так як запропонував Голова Верховної Ради на початку розгляду законопроекту, буде доручення комітету внести якісь пропозиції з цього приводу. І разом з вами в комітеті нам доведеться думати, як виходити із ситуації. Тому, мені здається, що ця логіка, яка була комітету запропонована, вона більш вірна. Якщо ми будемо просто писати те, що ви запропонували, у нас вийде так: рішення громадської ради приймається зі всіх питань більшістю голосів, а щодо невідповідності кандидата більшістю голосів. Якщо раніше було двома третинами, то логіка була. А зараз зміна цих слів робить, мені здається, якусь таку юридичну тавтологію. З точки зору юридичної техніки нас обов'язково поправить юридичне управління. І тому варто думати, як цього уникнути. Дякую. Дякую. Я поставлю на голосування, але хочу зазначити, як і у всіх масштабних реформах, по завершенню розгляду всіх правок (Влад, я і до вас говорю), по завершенню розгляду всіх правок комітет збереться і скаже Верховній Раді: ми просимо повернутись до тієї або тієї правки, бо інакше закон буде повністю розбалансований. Ми цю практику застосовували до усіх реформ, незалежно чийого авторства вони були і хто був їхнім ініціатором. Ту ж саму ми практику використаємо і зараз перед остаточним голосуванням за Закон про Вищий антикорупційний суд. І я думаю, що комітет і майданчик комітету тут відіграє ключову роль. Але за вашим наполяганням я ставлю на голосування поправку 1289. Комітетом вона відхилена. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Будь ласка.

Шановні колеги, радий вітати повноважну залу парламенту сьогодні при розгляді правок. До сьогоднішнього дня, чесно скажемо, не налічувало 226 представників, сьогодні вони є і більше, то я включаюся в роботу над правками, я буду намагатися колег переконати там підтримати, де мене не підтримав комітет, на якому я не зміг відстояти свої правки. І закликаю всіх, ну, рішуче сьогодні відстоювати і підтримувати колег, бо є можливість. Моя… ця правка, вона, написано, відхилена, але по суті вона ж збігається з редакцією. Тобто, Андрій Володимирович, наступні мої правки, залучайте мене до роботи. А в даному випадку голосування не потрібно. Дякую. Дякую дуже вам. Я буду всі ваші правки озвучувати, як озвучую кожну правку, і ви будете мати можливість свою позицію відстоювати. Але по даній правці ми не голосуємо? Добре. Дякую вам. Отже, 1291-а.

мають право вимагати повертатися до тих правок, які не розглядалися парламентом, авторами яких вони є, про що вам подано відповідний письмовий запит. Але вирішити так як вирішити, можливо, ми до цього питання повернемося після проходження усіх правок. Що стосується правки 1292. Ну, по-перше, нам важливо не будь-який антикорупційний суд, а нам необхідно мати незалежний антикорупційний суд, в якому Громадська рада міжнародних експертів буде мати можливість впливати на формування складу антикорупційного суду, а цим не буде займатися належна Порошенкові на праві приватної Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада правосуддя, з одного боку. Але, з другого боку, Громадська рада міжнародних експертів, даючи свої висновки, свої рішення, повинна спиратись на фактичні дані, а не відчуття якісь, не на домисли і так далі. Саме про це правка 1292. КНЯЗЕВИЧ Р.П. В нас була дискусія на цьому комітеті, коли ми обговорювали це питання. Шкода, що Сергія Володимировича не було тоді в країні, дискусія була цікава. Справа в тім, що дійсно він передбачив норму про те, що Громадська рада повинна базуватись на конкретних доказах, коли вона приймає рішення про невідповідність. Але, зважаючи на позицію Венеційської комісії, на більшість комітетів, ми дійшли до того, що ми не можемо нав'язувати Громадській раді міжнародних експертів внутрішній регламент роботи і, так би мовити, порядок розгляду тих чи інших питань, чи брати їх до уваги, чи ні, апріорі вважаючи, що це висококваліфіковані міжнародні експерти і так будуть робити, оскільки, якщо вони дійдуть висновку щодо невідповідності певним критеріям, передбаченим в законі, то для цього мають бути якісь докази. В разі, якщо вони припустяться якоїсь помилки, напевно, відповідно до закону ВККС зможе звернути на це увагу і попросить їх ще раз переглянути цю позицію і дослухатись до таких доказів. Але зумисно зараз писати внутрішній регламент їхньої роботи і процедури розгляду, на думку комітету, недоцільно, щоб, так би мовити, не перешкоджати апріорі їхньої роботі, щоб не ускладнювати процес… Дякую вам. Але Сергій Власенко наполягає на голосуванні. І я ставлю на голосування правку 1292. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, у мене є дуже проста порада при розгляді цього законопроекту. Ми маємо висновки Венеціанської комісії, яка дала певні рекомендації. Власне, логіка тих пропозицій, які подавала "Батьківщина" до цього законопроекту, вони якраз і базувалися на висновках Венеціанської комісії. Тому ми пропонуємо, щоб конкретно в цю статтю ми додали можливість для експертів, які будуть працювати в Громадській раді міжнародних експертів, викладати в письмовій формі і додавати до висновку свої зауваження або окрему думку стосовно того чи іншого кандидата, якщо голосування відбулося не так, як вважав при цьому громадський експерт. Пропозиція, щоб це було, це є уставлена практика. Я вважаю, що вона жодним чином цей законопроект тільки посилить. Прошу підтримати поправку "Батьківщини". Дякую. Дякую, шановний Іван Іванович, в принципі комітет, коли дискутував з приводу цього питання, принципово не заперечував проти вашої ідеї, але мушу вам сказати, що те, що я сказав пану Власенку, вони наче перегукуються, оскільки ми вирішили зумисно написати для них регламент, як діяти. з практики вже Громадської ради доброчесності, незважаючи на те, що в законі не було прямо написано такого порядку, вони самі прийняли внутрішній регламент, де передбачили можливість окремої думки, і фактично по кожному з рішень щодо невідповідності є кілька окремих думок. Ми дуже сподіваємося, що і Громадська рада міжнародних експертів піде тим самим шляхом - і такий позитивний досвід ГРД прийме для своєї діяльності. Зумисно законом нав'язувати, на нашу думку, недоцільно, сподіваючись на те, що вони і так будуть змушені перейти до такої логіки своєї діяльності. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, так? Прошу голосувати.

1298. Не наполягають. 1299. Не наполягають. 1300-а. Не наполягають. 1301-а. Не наполягають. Прошу, народний депутат Ємець. Включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Шановні колеги, прошу повернутись до поправки 1288, яка, по великому рахунку, є ключовою для того, щоб даний законопроект в результаті дав справжній антикорупційний суд, а не просто табличку на Власне, ця правка стосується того, яким чином Міжнародна рада експертів приймає рішення, яким може заветувати того кандидата, який хоче стати суддею антикорупційного суду у випадку, якщо по цьому кандидату є сумніви в його доброчесності. Власне, ця правка є ключовою для того, щоб ми визначились: ми хочемо справжній антикорупційний суд чи хочемо суд фейковий. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу комітет прокоментувати. Олександровичу, що на тому комітеті, на якому ви прийняли рішення - на жаль, ви були у відрядженні і не змогли взяти участь, - ми підтримали логіку вашої правки. Я щойно провів дискусії з іншими колегами, і запропонували всі, без винятку, рішення Громадської ради міжнародних експертів приймати більшістю голосів. Сподіваюся, що нам разом на комітеті вдасться цю логіку і до завершення розгляду цього питання протримати. Тому що я з вами погоджуюся, що це принципове рішення з різних міркувань, в тому числі з тих міркувань, що Громадська рада міжнародних експертів не може різні рішення різною більшістю приймати. Це може мати, як на мене, негативні наслідки, може

За-100 Рішення не прийняте. Наступна поправка - номер 1302. Не наполягають. 1303. Не наполягають. 1304. Яка? 302. Будь ласка, народний депутат Саврасов, будь ласка.

замінити словами "Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду". Прошу поставити на підтвердження другу та 303. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати. Поправка номер 1302 голосування.

За-39 Рішення не прийняте. І поправка номер 1303. Прошу голосувати. За-29 Рішення не прийнято. Наступна 1304 поправка. Не наполягає народний депутат. 1305-а. Не наполягає. 1306-а. Не наполягає. 1307-а. Не наполягає. 1308-а. Не наполягає. Не наполягає. 1309-а. Не наполягає. 1310-а. Прошу, народний депутат Ричкова. Тетяна Ричкова, 27 округ місто Дніпро. Я прошу частину 13 статті 9 викласти в такій редакції: "Організаційно-технічне забезпечення діяльності Громадської ради експертів здійснює Вища кваліфікаційна комісія суддів України". Я хочу сказати, пані Тетяно, ми погодилися з вашою правкою по суті, ми просто її дещо розширили, тому і відхилили. Ми передбачили, крім того, що ви запропонували, ще друге речення про те, що що фінансування діяльності такої Громадської ради може здійснюватися з залученням міжнародної технічної допомоги. Це була позиція Венеційської комісії, наших партнерів, і ми не бачимо в цьому нічого поганого, якщо Державна судова адміністрація буде здійснювати організаційно-технічне забезпечення, а в тому числі певні, скажімо так, можливість діяльності буде здійснюватися за рахунок такої допомоги. Тому, якщо можна, не наполягати на цій правці, бо вона поглинута нашою редакцією, як на мене. Але це є ваше право, Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ні. Наступна поправка - номер 1311. Народні депутати не наполягають. 1312-а. Прошу, народний депутат Голуб. Дякую, Оксано Іванівно. Владислав Голуб, 197 виборчий округ, Черкащина. Руслане Петровичу, от зараз діючий текст, який запропонований до другого читання, і ви абсолютно праві, передбачає дещо розширене фінансування зазначеної ради. Зокрема, є імперативна норма, яка говорить про фінансування зі сторони Державної судової адміністрації, а також дискреційна, де написано, що ця рада може залучати кошти від міжнародних експертів. Власне, цією правкою ми пропонуємо просто розділити імператив і дискрецію. І все ж таки 13-й пункт викласти, що "організаційно-технічне забезпечення діяльності Громадської ради міжнародних експертів здійснює Державна судова адміністрація". А далі у мене є ще одна правка, яка вводить пункт 14-й, який і вводить дискрецію щодо можливості фінансування зазначеної ради зі сторони міжнародних інституцій. Щиро дякую. Прошу підтримати мою правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Комітет, прошу прокоментувати. Владислав Володимирович, ми з вами на комітеті прийняли іншу концепцію. Але якщо ви вважаєте, що така більш влучна, це ваше право. Ми тільки виходили з того, що, оскільки є, у тому числі у Венеційської комісії були застереження з приводу того, щоб все без винятку організаційно-технічне забезпечення здійснювала ДСА, напевно, у них є підстави, можливо, теоретично сумніватися в тому, що таке забезпечення буде належним. Хоч, як на мене, немає жодних підстав. Але ми пішли на те, щоб давати можливість залучати в цьому випадку на певні заходи кошти міжнародної технічної допомоги. Якщо ви вважаєте, що це треба зробити в різних частинах по-різному, воно суті не міняє, тому якщо можна не наполягати, ми були б вдячні, бо чим більше ми зараз будемо розкодувати його по тексту, потім важко буде логіку закону зібрати. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, так? Прошу голосувати.

Шановні колеги, в даному випадку поправка по суті, хоча вона відхилена, по суті вона редакційно відповідає нормі. А в чому суть? Суть в тому, що я пропонував по всьому тексту назвати цю інституцію "Рада міжнародних експертів", а не "Громадська рада". Бо до української громадськості вона, з великої поваги, але не має ніякого відношення, – рада міжнародних експертів. Але на жаль, по всьому тексту одна поправка не зіграє ролі. Але по суті вона врахована, так що не ставте на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Нема потреби коментувати. Наступна поправка - номер 1314. Не наполягає народний депутат? 1315-а. Народний депутат Лапін. Прошу. 11:12:37 ЛАПІН І.О. Шановні колеги, я прошу підтримати. Я вважаю цю правку чисто технічною, але даний пункт пропонується викласти окремою частиною. Дякую. Прошу голосувати. За-39 Рішення не прийняте. Наступна поправка - номер 1316, народний депутат Каплін. Пропонується виключити із проекту норму про можливі фінансування діяльності Громадської ради із залученням міжнародної технічної допомоги. Я хочу наголосити, що обсяги фінансування відповідного інституту будуть дорівнювати обсягам фінансування однієї обласної державної адміністрації. Якщо у вас є запитання з приводу можливих джерел наповнення такого бюджету, то я хочу звернути вашу увагу, перше: на корупцію в "Укрзалізниці", де розкрадається щороку мільярди гривень, які можуть бути направлені на ці цілі, на корупцію в цілому в Міністерстві інфраструктури, на корупцію в Міністерстві фінансів. Зверніть увагу, як ви приймаєте державний бюджет, коли десь посередині ночі один народний депутат протягом півтори годин зачитує правки, якими дерибаняться десятки мільярдів доларів, не гривень які мали бути спрямовані на соціальні цілі. Зверніть увагу так само на корупцію окремих міських голів, зокрема міського голови міста Полтави, де крадуться в рік так само мільярди гривень. Не треба залазити в кишеню міжнародним інституціям… Дякую. Прошу комітет прокоментувати. 11:14:25 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Пане Сергій, я з повагою відношуся до вашої позиції. З приводу того, що, пам'ятаєте, ви піднімали питання про зарплати членам Громадської ради. Ви сказали, що це неприпустимо, коли ми будемо з державного бюджету фінансувати їхні зарплати. Хай фінансують ті держави, які їх надсилають. тоді треба підтримати цю логіку, бо ми теж не можемо все перевалювати на бюджет, і Державна судова адміністрація сто відсотків має здійснювати такі виплати щодо організаційно-технічного забезпечення. забезпечення. Бо, повірте мені, це видатки нічим не менші за обсяги, ніж ті, які будуть на заробітні плати. Тому як на мене, тут ми дуже сподіваємося якраз на вашу підтримку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Прошу голосувати.

За-18 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 1317. Не наполягають народні депутати. 1318-а. Не наполягають. 1319-а. Народний депутат Голуб.

Доброго дня, шановні колеги! Насправді дуже важливо, щоб в четвер в сесійному залі ми ухвалили закон, який насправді дуже потрібен і державі і суспільству. І я сподіваюся, що кожний парламентар, особливо ті, які бояться, що потім потраплять під вироки антикорупційного незалежного суду, також будуть думати про долю держави, а не про те, як зберегти свої власні статки. Хотіла би, щоб ми проглянули цю поправку, яка стосується фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів, яке може здійснюватися і з залученням міжнародної технічної допомоги. Також хотіла сказати, що була в Естонії на вихідних на безпековій конференції, і більшість наших міжнародних партнерів питаються, чи спроможеться український парламент проголосувати Закон про антикорупційний суд. Також ми говорили про питання "Північного потоку-2", де дуже чітко є і жорстка позиція України. Жодних гарантій від Німеччини нам непотрібно. Єдина гарантія це повне недопущення "Північного потоку-2". Тому я думаю, що антикорупційний суд, недопущення "Північного потоку - 2", голосування за оновлення складу ЦВК, це ті пріоритети надалі. Дякую. Дякую. Комітет, прошу прокоментувати. 11:17:14 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Я, Ганна Миколаївна, хотів сказати, що ми в принципі погодились з вашою пропозицією і врахували її в пункті 13, ми просто об'єднали два пункти. Тому, якщо можна не наполягайте, бо сенсу додатково ще раз цей переспівувати пункт просто не бачить комітет. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте? Ні. Наступна поправка - номер 1321. Прошу, народний депутат Лапін. у статті 9 включити питання, яке стосується: "Фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів може здійснюватись із залученням міжнародної технічної допомоги". Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Не будете коментувати? Прошу голосувати.

Знову ж таки я разом зі своєю колегою Світланою Петрівною Заліщук пропоную розділити імперативну норму і дискреційну. І в цьому є, насправді, абсолютною логіка нормотворчості. Зокрема ми пропонуємо додати 14 пункт, який в редакції, що "Фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів може здійснюватись із залученням міжнародної технічної допомоги". До своїх колег, які там кажуть про те, що це може мати якийсь там вплив на діяльність Громадської ради міжнародних експертів, хочу нагадати, що таке ж саме положення вже є в діючому законодавстві. І таку матеріально-технічну, перепрошую, фінансово-технічну допомогу від наших західних партнерів ми вже передбачаємо для ряду інших наших державних органів. Саме тому абсолютно логічно, коли ми все ж таки, а) розведемо імператив і дискрецію; і друге, все ж таки дозволимо нашим західним партнерам допомогти нам у створенні інституції, яка буде називатися Вищий антикорупційний суд. Щиро дякую. І прошу підтримати. Дякую вам. Прошу комітет прокоментувати. в тому числі прийняття рішень і так дальше. Тільки один 13 пункт стосується організаційно-технічного і фінансового забезпечення. Тому ми в ньому все, що стосується цих питань, так би мовити, поглинули. Якщо ви вважаєте, що треба ще додатково окремий пункт тільки під це, то, на думку комітету, це недоцільно. Но поки буде зручніше тим, хто буде користуватися цим законом, одразу в окремій частині побачити все, що стосується цих питань. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, так? Прошу голосувати.

За-49 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1322. Не наполягаєте? Наполягаєте. Прошу, народний депутат Каплін.

"Представники засобів масової інформації та зацікавлені особи мають вільний доступ до засідань Конкурсної комісії Громадської ради доброчесності. Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечує відео- та аудіофіксацію завдання полягає в тому, щоб мільйони простих українців могли стежити за тим, як відбувається відбір суддів для відповідного антикорупційного суду. Я хочу наголосити, що інформація про те, що прості українці не дивляться, наприклад, телеканал "Рада", є абсолютно некоректною. Навіть зараз мільйони і мільйони наших співвітчизників стежать за тим, як працюють народні депутати, як вони відвідують зал і як вони борються за те, щоб в Україні був антикорупційний суд. Тому ми і в даному випадку маємо дати їм можливість стежити за всіма судотворчими процесами в нашій країні. Дякую дуже. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. Я вже пояснював позицію комітету, ще раз повторюся. Ми виходили з того, щоб регламентувати по максимуму діяльність державних органів, в тому числі діяльність ВККС. Під час розгляду цього питання ми чітко написали, що будь-які їх засідання і прийняття рішень є публічними за участю участю засобів масової інформації, з трансляцією онлайн в Інтернеті, відеофіксацією, аудіофіксацією тощо. І ми зумисно вирішили не впроваджувати такого роду регламентні норми щодо діяльності громадської ради, розуміючи апріорі, що напевно міжнародні експерти будуть це робити транспарентно, відкрито і прозоро для того, щоб показати

Дякую. Ви наполягаєте? Прошу голосувати. За-29 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 1324. Ви наполягаєте? Прошу, народний депутат Каплін. пані головуюча, вам сказати, що я наполягаю, наполягав і наполягатиму на всіх своїх правках, бо я їх для цього і розробляв і буду захищати. Пропонується встановити обов'язковість інформування громадськості про порядок денний та місце проведення засідання не пізніше ніж за 72 години до початку засідання на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії. Ми були, дорогі мої співвітчизники і шановні колеги, свідками, як ви нам призначали голів обласних державних адміністрацій і кого ви туди призначали, і які наслідки їх роботи. Ми були свідками, як ви з іноземцями обговорювали, хто має бути міністром охорони здоров'я та заступники, і зараз вигрібаємо усі наслідки такого кулуарного прийняття рішення. Тому я наполягаю на тому, щоб громадськість знала точно, де будуть відбуватися відповідні засідання, щоб ви туди не напхали своїх кумів, сватів, братів, тещ і таке інше новий антикорупційний суд дійсно став справжнім, реальним, новим локомотивом боротьби з корупцією. Бо ні які ваші самостійні ініціативи і бажання подолання корупцію не дало результатів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І прошу голосувати.

За-35 Рішення не прийняте. Наступна поправка - номер 1325. Народний депутат Каплін. 11:24:27 КАПЛІН С.М. Статтю 9 доповнити новою частиною такого змісту: "Засідання конкурсної комісії Громадської ради доброчесності є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше 9 її членів". Завдання і, точніше, місія відповідної правки, відповідної нової норми у законодавстві, яке регулює питання формування системи контролю над обранням суддів антикорупційного суду, полягає в тому, щоб ми разом з вами унеможливили вірогідність формування підконтрольних громадських рад. Щоб, дорогі мої співвітчизники, вони не змогли повністю узурпувати і встановити контроль над такими громадськими радами і проводити відповідні засідання без фактичної природної, нормальної квоти і присутності кворуму у відповідному громадському інституті. Я наполягаю на голосуванні за відповідну правку і так само звертаю увагу на необхідність громадського народного контролю за тим, що буде відбуватись в антикорупційному суді, щоб він не перетворився на пострадянський чи український суд, який… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

За-27 Рішення не прийняте. І наступна поправка - номер 1326. Народний депутат Каплін. 11:25:56 КАПЛІН С.М. Статтею 9 я хочу, аби ми передбачили обов'язковість прийняття регламенту роботи Громадської ради. Протягом останніх там 7 років своєї громадської політичної діяльності я був свідком багатьох шабашів у так званих громадських радах, які контролюються то міністром, то головою державної адміністрації, але, які створювалися з метою представлення інтересів українського народу, з метою представлення інтересів простих людей. Аби такий шабаш організувати, зреалізувати було неможливо, ми повинні прийняти відповідні регламенти, відповідний порядок, і головуючий на відповідній раді повинен чітко стежити за порядком прийняття тих чи інших рішень. А в цілому я хочу наголосити, що моя команда двома руками, двома ногами всім, що тільки можна, за створення антикорупційного суду. І ми справді вважаємо, що такий антикорупційний суд буде реальним локомотивом, який зрушить питання боротьби корупції з місця. Ніякі суди, які створені за 27 років, не виконають те завдання, яке ми маємо разом… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. За-25 Рішення не прийняте. Наступна поправка - номер 1323. Народний депутат Каплін. Ця правка так само стосується питання організації прозорості діяльності відповідної конкурсної комісії. Але, крім всього, я б хотів наголосити на тому, для чого потрібен антикорупційний суд. Антикорупційний суд надасть нам можливість зруйнувати всі багатомільярдні схеми, знищити і закрити всі потоки, які закінчуються в кишенях можновладців, в тому числі власників і акціонерів, фракцій ключових, народних депутатів і політиків в нашій країні. у тій самій Німеччині лікар отримує приблизно 6,5 тисяч євро заробітної платні, на наші гроші – це біля 200 тисяч гривень. Простий лікар у Німеччині отримує 200 тисяч. Наші лікарі отримують ледь 6, 7, в кращому випадку, тисяч гривень за свою надзвичайно важку роботу, відповідальну, героїчну роботу. Така сама ситуація з вчителями, які за кордоном отримують зарплату в 150-160 тисяч гривень, у нашій державі, дай Бог, щоб набігало 6-7 тисяч гривень. Антикорупційній суд врятує від безгрошів'я… Дякуємо. Я прошу визначитися колег по поправці 1327 народного депутата Капліна, будь ласка. Пан голова комітету не хоче коментувати, він говорить, що комітет визначився з поправкою. Прошу.

Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу і пропоную підтримати дану правку. Зокрема у статті 9, 15 пункт, вказати, що на членів Громадської ради міжнародних експертів, які не є резидентами України, не поширюються вимоги статей 45 та 52 Закону України "Про запобігання корупції". Другими словами, звертаю увагу на те, що нерезиденти України, вони звітуються у своїх державах. Тому є пропозиція "іноземцям" виключити, і щоби на них не розповсюджувалися дані норми і вони не займалися е-декларуванням, так як вони не отримують коштів з державного бюджету. Дякую. Дякуємо за вашу норму, комітет її відхилив. Голосуємо цю норму. Будь ласка, я прошу визначитися колег по поправці 1328. 55 голосів за поправку, вона відхиляється. Наступна поправка, народний депутат Чижмарь. Не наполягає.

Моя поправка стосується того, щоб завести в судову систему конституційно визначено спеціалізований антикорупційний суд. А оскільки цей суд не є спеціалізований, який пропонується, а особливий, на мій погляд якраз і треба прийняти цю поправку, щоб відмовитися від цих особливих судів. Я хочу напомнити всім моїм колегам, що не треба робити умні, самозадоволені обличчя суб'єкта законодавчого процесу. Ми з вами перебуваємо вже другу неділю, де фактично розгляд поправок перетворився в плюндрування парламентських процедур, що це, не видно, перетворюючи законодавчий процес у політичну мастурбацію. Пора припинити це безглуздя, ми стали статистами, і ми всі розуміємо, що питання вирішено в Госдепі і в міжнародному… Дякуємо. Буде коментар від голови комітету? Ні. Я прошу визначитися по поправці 1332 народного депутата Німченка, прошу. 25 депутатів підтримали поправку, вона відхиляється. Наступна 1333 Андрій Іллєнко, прошу. Андрій Іллєнко, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. Ця наша, свободівська, поправка вона стосується якраз формування конкурсної комісії. Ми вважаємо, що ті запропоновані пропорції, які, власне, є в цій поправці, і той механізм, який ми пропонуємо, він є оптимальним з точки зору того, щоб, дійсно, антикорупційний суд був незалежною структурою. Незалежною ні внутрішньо, ні зовнішньо, який би ухвалював рішення виключно на основі українських законів і став би тим важливим елементом боротьби з корупцією, яким він має бути. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що без незалежності ніякого антикорупційного суду не буде. Це просто буде установа, яка буде мало чим відрізнятися від нинішніх судів. І саме для того, щоб він був якісно іншим, нам необхідно так прописати процедуру формування цього суду, щоб не залишити можливості для жодних зовнішніх впливів і маніпуляцій. Прошу підтримати дану поправку. Шановні колеги, я прошу визначатися по поправці 1333, сутність якої тільки що розповів нам автор Андрій Іллєнко. Прошу визначатися. Комітет відхилив. 34 народних депутатів підтримують вашу поправку. Шановний пане Андрію, вона відхиляється. І наступна 1334, так само Андрій Іллєнко, прошу. Так само прошу народних депутатів підтримати цю поправку. На превеликий жаль, ми працюємо в таких умовах, що більшість народних депутатів вони відсутні, вони не беруть участь в роботі парламенту, для того, щоб просто суспільство почуло, що є якась позиція і є якісь напрацювання в окремих народних депутатів. Але загалом ми бачимо, що процедура ця, вона фактично існує як профанація, на превеликий жаль. Тому пропозиція моя проголосувати за цю поправку запропоновану "Свободою", яка стосується порядку проведення конкурсу та призначення на посаду суддів Вищого антикорупційного суду, ми пропонуємо той варіант, який ми вважаємо, найбільш оптимальним і об'єктивним з точки зору проходження цієї процедури. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний колего. І я дуже прошу визначитися всіх по правці 1334.

Наступна поправка 1335. Так само Андрій Іллєнко. Будь ласка. Так само, шановні народні депутати, пропонується вашій увазі поправка, яку підготувало Всеукраїнське об'єднання "Свобода", яку ми вважаємо важливою і принциповою, яка, власне, стосується особливостей проведення конкурсу на посаді суддів Вищого антикорупційного суду і де, власне, ми запропонували детальний, покроковий перелік всіх необхідних заходів і процедур, які мають відбуватися, для того, щоб унеможливити маніпуляції, для того, щоб унеможливити суб'єктивний фактор під час цього процесу. Тому що, на жаль, ми бачили і конкурс до Верховного Суду, де було дуже багато скандалів і фактично третина кандидатів, вони мали, ну скажем, не пройти цей конкурс, але вони його пройшли, на жаль, і багато інших подібних ситуацій, які сьогодні виглядають абсолютно непрофесійно, контрольовано зовні і просто як профанація. Тому просимо народних депутатів підтримати цю поправку для того, щоб унеможливити подібні випадки в майбутньому. Прошу визначитися по поправці 1335, шановні колеги. Будь ласка, прошу. Комітет відхилив, але наш колега шановний Андрій Іллєнко просить підтримати поправку. 25 голосів "за", поправка відхиляється. Наступна - 1336. Народний депутат Максим Саврасов. Прошу, вам слово. Шановні колеги, пропоную доповнити розділ ІІІ новою статтею наступного змісту: "Стаття 10. Порядок діяльності Конкурсної комісії. Конкурсна комісія на своєму засіданні затверджує регламент своєї роботи. Засідання Конкурсної комісії є повноваженою, якщо в ньому бере участь щонайменше 7 її членів. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосувало не менше 7 членів Конкурсної комісії. Представники засобів масової інформації та будь-які інші зацікавлені особи мають вільний доступ до засідань Конкурсної комісії. Інформація про час та місце проведення Конкурсної комісії розміщується на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів не пізніше ніж 48 годин, роботу конкурсної комісії забезпечує секретаріат. Члени конкурсної комісії виконують свої повноваження на громадських засадах". Поставте, будь ласка, на голосування. Шановні колеги, ставимо на голосування поправку 1336 Максима Саврасова, що стосується роботи конкурсної комісії. Прошу визначатися.

підтвердження 337-у щодо доповнення ІІІ розділу статтею 11; 338-у – статтею 12 та – стаття 13. Поставте, будь ласка, всі ці поправки послідовно. Дякую. це поправки Максима Саврасова, комітет їх відхилив. Максим Саврасов як автор наполягає на голосуванні його поправок в редакції автора. І тому, звичайно, ми зараз переходимо до голосування. Будь ласка, 1337 поправка, прошу визначитися. Як нам пояснив автор, це стосується роботи конкурсної комісії, що обиратиме суддів. Прошу. 26 народних депутатів підтримали. Поправка відхиляється. Далі Максим як автор поправок наступних просто просить ставити їх на голосування. 1338, прошу визначитися. Автор просить підтримати, комітет відхилив. 24 депутати підтримали. Наступна - 1339. Так само прошу голосувати.

1341. Наступна поправка Власенка. Сергій наполягає. Пан Сергій Наполягає. Будь ласка, пане Сергій. 11:40:13 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна пані Ірина. Ця група поправок підготовлена мною в співавторстві з Юлією Володимирівною Тимошенко. знаєте, наполягаємо на тому, що запропонована модель функціонування Вищого антикорупційного суду, який виступає одночасно і судом першої, і судом апеляційної інстанції, є достатньо сумнівним з правової точки зору, принаймні прецедентів в Україні немає. Це, по-перше. По-друге, якщо юрисдикція цього суду буде співпадати з юрисдикцією НАБУ, то, напевно, правильно було б створити підрозділи, територіальні суди, там, де створені територіальні підрозділи НАБУ, і вони були би судами першої інстанції, і створити Вищий антикорупційний суд, який би був би судом апеляційної інстанції. І тоді все було би логічно, нормально і відповідало би принаймні тій традиції, яка у нас є. Але, на жаль, було запропоновано якийсь гібрид апеляції і нагляду судового, коли в одному суді і суд першої інстанції, і суд апеляційної інстанції. Тому от я прошу підтримати цю поправку, оскільки вона стосується оголошеної концепції.

Ми відштовхувались від тих рекомендацій, які отримала Україна у висновку Венеційської комісії. Ви пригадуєте, тоді висновок стосувався двох законопроектів, один, який був схожий з цим законопроектом, інший передбачав певну інстанційність. Венеційська комісія категорично виступила проти, і вона вважала за доцільне створити справді суд двох двох інстанцій в одному суді. І як приклад, у нас була тривала дискусія, в тому числі на засіданні Венеційської комісії, вони запропонували боснійську модель, де такі суди діють, і, на думку Венеційської комісії, діють досить ефективно. Звичайно, це велика новела для України, і ми ще до кінця не розуміємо, як вона буде діяти. Але, зважаючи на таке, що така концепція була прийнята нами і вона була проголосована в першому читанні, то сенсу переходити до іншої моделі не, парламент не підтримав. Оскільки це означало б переписувати закон по новій і переписувати механізми діяльності таких судів. Бо ви пропонуєте фактично 5 судів: 4 за територіальною юрисдикцією завершити. КНЯЗЕВИЧ Р.П. …як суд другої інстанції. Але в Законі про судоустрій чітко написано, що це має бути виключно суд першої інстанції. І тому ми мусили і обминути цю норму так, щоб найти якийсь правильний компроміс. Мені здається, що компроміс знайдено. Дальше життя покаже. Якщо нам потреба буде, то разом будемо думати, як вносити зміни в закон. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Ви наполягаєте на голосуванні, так? Я ставлю на голосування поправку 1341-у. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу голосувати.

дещо дивним, знаєте, імплементувати в українську судову систему якісь вкраплення із судових систем інших країн. Плюс абсолютно слушно зазначив голова комітету про те, що по факту апеляцію будуть розглядати ті самі судді, які розглядають справи першої інстанції, що в принципі є, дещо таким, сильно-сильно нетрадиційним. І мені дуже сподобалася редакція пана голови комітету, який сказав: "А давайте ми це приймемо. Потім подивимось і будемо вносити зміни". На жаль, ми всі закони приймаємо в такому режимі. Я хочу нагадати, як ми приймали оці славнозвісні кодекси. Коли ми від початку, опозиційні депутати говорили, що це є неприйнятно, але нас ніхто не слухав. Проголосували в такому режимі як проголосували. І через місяць почали обговорювати можливість внесення в них змін. Я би дуже не хотів тут багато говорить про те, що треба приймати Закон про антикорупційний суд. А я би хотів прийняти такий закон, який би реально працював і забезпечив чесне, невідворотне покарання для антикорупціонерів, а не займатись профанацією… Будь ласка, Князевич. може повернутися до відповідних змін. Більш того, ми на першому засіданні минулого тижня прийняли логіку, яку запропонував комітет, яка була поправка низки колег про те, що будь-які зміни до цього закону можуть вноситись тільки спеціальним законом про внесення змін до цього закону, щоб ми і там змогли провести фахову дискусію, щоб не трапилось так, що десь в якихось перехідних положень, до якогось закону правкою змін до концепції цього закону. Я думаю, що це правильний шлях. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, цитуйте Князевича коректно, пане Сергій. І я ставлю на голосування поправку 1343. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати. Будь ласка. Рішення не прийняте. 1344-а.

дивно виглядає наявність Вищого антикорупційного суду, не маючи нижче, але ми пройшли вже цю дискусію. Стаття 10, от вона говорить: додаткові гарантії безпеки суддів Вищого антикорупційного суду. скидаємо в один гамузом, показуємо, що це все ж таки спеціальний суд, а не спеціалізований, бо судді одні і ті ж самі. Тому я пропоную, що додаткові гарантії безпеки суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду хоч якось виокремити їх один від одного, як першу інстанцію і апеляцію. Ну, хоч якась видимість.

Так, по факту вони всі будуть суддями Вищого антикорупційного суду, просто окремі з них працюватимуть в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Звичайно, ну, це трошки незвично і є великою новелою для України. Тому виокремлювати їхній статус спеціально в додаткових гарантіях не вбачається за доцільним. Мені здається, що такі гарантії мають бути загальними. заради уникнення цих проблем в законі передбачено, що це, по суті, по факту будуть два суди. Воно юридично буде один суд, але по факту вони будуть знаходитись в різних приміщеннях, судді будуть засідати і фактично не перетинатися. Голова Вищого антикорупційного суду не буде керівником для Голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Тобто все, що могли, ми організаційно виписали, як воно буде на практиці, побачимо. Ви наполягаєте на голосуванні? Так? Я ставлю на голосування поправку 1349 народного депутата Карпунцова, комітет її відхилив. Хто її підтримує? Прошу голосувати.

Прошу поставити на підтвердження таку поправку, назву статті 10 викласти у новій редакції, як додаткові гарантії та гарантії безпеки суддів та присяжних Вищого антикорупційного суду, тому що це стосується усіх суддів. Дякую. Будь ласка, пане Руслан. Я розумію, цю норму в інших статтях вже є скориговано. Будь ласка, пане Руслан. 11:48:35 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Тут передбачається можливість суду присяжних в суді Вищому антикорупційному, оскільки ця концепція не підтримана з самого початку, то комітет не вважав доцільним і на цьому етапі підтримувати таку пропозицію. Дякую. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 1348 народного депутата Немировського, комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати. За-53 Рішення не прийняте. Йдемо далі. 1350-а. 1351-а. Власенко, будь ласка. по суті двох судів в одному. Тобто голова комітету, коментуючи попередню поправку, зазначив, що все буде чітко розділено, що фактично це буде два суди і так далі, що не буде впливати голова суду на голову палати апеляційної. тоді у мене просте питання: а який сенс тоді створювати один суд, якщо воно все по факту буде розділено? Навіщо ми в українську модель імплементуємо один елемент із іншої моделі, який не корелюється з іншими структурними системами і так далі? більше питань, ніж дає відповідей. І тому я закликаю, разом у співавторстві з Юлією Володимирівною Тимошенко закликаю повернутися до обговорення питання, коли у нас будуть діяти територіальні суди, антикорупційні як суди першої інстанції і буде Вищий антикорупційний суд як суд апеляційної інстанції, що буде повністю логічно. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Князевич. 11:50:29 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ну, в принципі, тут та сама дискусія. Скажу тільки, що у нас буде схожа ситуація із Вищим спеціалізованим з питань інтелектуальної власності, в тому числі, як він буде функціонувати. Тому неможна сказати, що це тільки один-єдиний елемент, який ми впровадили. Ми вже, приймаючи кодекси, запровадили такий елемент, і тому ми йдемо в річищі такої логіки. Як воно буде функціонувати, зараз спрогнозувати важко. Але мені здається, що той досвід, який є, справді, в іноземних країнах, ефективний досвід, ну, він можливо і буде досить ефективним в Україні. Життя покаже. Я дуже сподіваюся, що він буде ефективним. Дякую. Дякую вам. Я ставлю на голосування поправку 1351. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. 1352. 1353. Ігор Лапін, будь ласка. Шановні колеги, пропоную підтримати дану поправку. В частині першій статті 10 слова "у зв'язку зі здійсненням правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією злочинів" виключити. Про що йдеться мова? Мова йдеться про те, що ми маємо забезпечити гарантії безпеки суддям у відповідності до законодавства та членам їхніх родин. І я пропоную, що все-таки гарантії безпеки не повинні прив'язуватись лише до здійснення ними правосуддя саме в кримінальних провадженнях. Вони повинні бути повсякденними і повсякчасними. Дякую. Пане Ігор, тут логіка інша. Я думаю, що тут не всі дочиталися, але я вже про це говорив, ще раз повторюся. Справді, всі без винятку судді Вищого антикорупційного суду повинні мати цілодобову охорону 24 на 7, це треба розуміти. Більш того, за їх заявою члени їх сімей можуть отримати таку охорону, точніше, отримують обов'язково. А також комітет пропонує коло близьких осіб, тобто ще розширити це коло у випадку, якщо, справді, під час розгляду якоїсь справи, пов'язаної з правосуддям, кримінальних проваджень і щодо корупційних та пов'язаних з ним з корупцією злочинів, є потреба, щоб охоронялись і близькі особи. Це, ну, звичайно, важка річ з точки зору, напевно, побутових, там, речей і так далі. Але це необхідна річ саме з цією метою. І ця фраза дає можливість таку охорону поширити не тільки на суддю, але і на членів сімей, і близьких осіб. Тобто у випадку, якщо дійсно під час розгляду є така небезпека і суддя з заявою її обґрунтовує, чому ця небезпека існує, держава повинна надати таку охорону. З цього ми виходили. Дякую. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 1353 народного депутата Лапіна. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Будь ласка.

Шановні депутати, прийнятий в першому читанні закон передбачав гарантії безпеки для суддів та їх сімей. А в другому читанні пропонується поширити цю норму на близьких осіб, а це додатково 29 позицій. Я хочу, щоб ви почули ці позиції: "Чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач і так далі".

якраз ці правки вимагала врахувати, в тому числі колега Чумак і ціла низка колег з групи "УДАР". Але є суттєва різниця між тим, що запропоновано в першій редакції і в другій, судді охорона є цілодобовою і вона дійсно проплачується, для членів його сімей у випадку, якщо він звертається, це проголосовано в першому читанні, держава йому зобов'язана надати таку охорону, то для близьких осіб вона може, тобто це право держави тільки в тому випадку, я вже пояснюю, якщо під час розгляду якоїсь конкретної справи виникла небезпека, наприклад, для його повнолітніх дітей. члени сімей це, наприклад, не є повнолітні діти, які живуть, чи його батьки, які з ним не проживають. Якщо дитину взяли в заручники, хоча вона є повнолітньою, під час розгляду конкретної справи, то суддя може звернутися і держава може розглянути таку ситуацію, і може дати йому охорону. Тому давайте в цьому випадку, як мені здається, підтримаємо логіку комітету. Або давайте знайдемо інше формулювання, яке було б більш коректним. Можливо. Давайте ще на 30 секунд для репліки Пинзенику, щоб ми, можливо, знайдемо більш коректне формулювання. Будь ласка, Віктор Пинзеник. 11:55:58 поцікавтеся, скільки охоронців треба для охорони однієї охоронюваної особи. Нам скоро треба буде війська знімати з фронту для того, щоб охороняти не тільки членів суду, а й близьких осіб. Ви добре знаєте, що у надзвичайних ситуаціях, коли виникає загроза, без будь-якої законодавчої норми у нас надають охорону і нема чого передбачати можливість надання охорони для 29 позицій близьких осіб. Прошу поставити на голосування і не голосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Віктор, я поставлю на голосування, зараз дам слово Князевичу. Тільки в мене є пропозиція, щоб на кінцевому етапі знайти формулювання, яке могло б бути підтримано залом. Будь ласка, пане Князевич. Справа в тім, що ми плутаємо державну охорону і судову охорону. Державна охорона, тобто Управління державної охорони, відповідно до закону, справді в разі, якщо державний діяч звертається, може надати їм таку охорону у випадку, якщо є такі підстави, є загроза. Щодо суддів, то відповідно до закону такі повноваження не здійснює Управління державної охорони, а має здійснювати судова охорона, спеціальний підрозділ, який ще не створений, він тільки має створитися. Але якраз прописавши зараз такого роду речі в законі, на перспективу буде зрозуміло, в якій кількості створювати такі підрозділи і яку суму коштів на їх функціонування треба закласти в бюджеті. спроектувати це на перспективу неможливо. Якщо ж ви вважаєте, що ця норма не підтримувана, ну, я не заперечую, але в тому випадку, якщо виникне така ситуація суді нікуди буде звернутися, тому що в законі немає підстави, що наприклад у його батьків, на яких здійснюється шантаж взяти під охорону він цього зробити не зможе. Дякую вам. Я ставлю на голосування, звичайно, що вона, очевидно, що буде підтримана. Але я буду закликати на завершальному етапі комітету спробувати знайти формулювання, яке би виключало ризики і водночас не давало такого навантаження на українську державу. Я ставлю на підтвердження поправку 1355. Комітет її врахував частково і комітет просить її підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Рішення не прийнято. Наступна 1356-а. 1357-а. 1358-а. Дерев'янко, будь ласка, включіть мікрофон. Юрій Дерев'янко, поправка 1358. Шановні колеги, якраз мова йде проте формулювання, можливо, яке ми зараз шукаємо стосовно того, щоб коло осіб, яке буде охоронюваним, воно було в розумний і логічний спосіб обмежене, щоб це не стосувалося усіх близьких осіб. А наша поправка з колегами Чумаком, Новаком, Добродомовим і Парасюком говорить про те, що суддям Вищого антикорупційного суду надається поряд з визначеними Конституцією України і законами України про судоустрій і статус суддів гарантії забезпечення їх особистої безпеки та особистої безпеки членів їх сімей. Тобто ми пропонуємо, щоб обмежитись тільки членами сімей, без близьких осіб, і ми пропонуємо… Ця поправка є відхилена, прошу поставити її на голосування, і пропонуємо обмежити це коло членами сімей суддів, які можуть вимагати і потребувати такого захисту. Дякую. звернути увагу на ту редакцію, яка підтримана комітетом. Там ідеться про те, що судді надаються гарантії. За його заявою – членам їх сімей (то, що говорить пан Дерев'янко), а також можуть надаватися близьким особам. Ви дивитесь тільки на першу частину, фактично на назву статті. Якщо ви подивитесь далі, йде мова про те, про те, що близькі особи можуть бути взяті під охорону тільки в тому випадку. Можуть. Тобто держава ще буде визначатися, чи це надавати охорону. Тільки в тому випадку, якщо буде реальна загроза для близьких осіб. Коли під час розгляду розгляду певного провадження суддя отримає відповідні докази і звертатиметься з такою заявою. Я вже пояснював, про що йде мова. Ви кажете, двоюрідний брат не може бути. У нас що, часто не може так трапитися, що тиск здійснюватиметься на двоюрідного брата чи на дідуся, чи на бабусю, чи на батьків, чи на дітей? А це не є члени сім'ї в розумінні Закону про запобігання корупції. Вони є членами тільки сім'ї в тому випадку, якщо вони разом проживають. Якщо вони не проживають, то це вже не члени сім'ї, тобто на дитину може здійснюватися тиск, суддя не має куди звертатися. В який спосіб він тоді може здійснювати правосуддя? Отже, ставлю на голосування поправку 1358-у групи депутатів. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати. За-27 Рішення не прийняте. Колеги, давайте визначимо, на якій ми зупиняємося. На правці 1359-й. Автор – Голуб. О 12:30, воли ми продовжимо роботу, почнеться наша робота з вашої правки, тому я вас прошу бути на місці, щоб ми змогли продовжити роботу. І, колеги, я наголошую, нам необхідно буде найти правильне формулювання по членам сім'ї і по близьким родичам. Мені видається, комітет має логіку. Давайте ще раз проаналізуємо, в перерві проведем консультації, бо я переконаний, що ми повинні вийти на рішення, яке буде правильним і яке дасть максимальний захист для суддів антикорупційного суду. Зараз для оголошення я надаю хвилину Ірині Геращенко. Будь ласка. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги, дозвольте, будь ласка, зробити оголошення. Продовжуючи діяльність у рамках Року в'єтнамської культури в Україні, Посольство Республіки В'єтнам в Україні за підтримки групи з міжпарламентських зв'язків з Соціалістичною Республікою В'єтнам презентує фотовиставку на тему "В'єтнам: країна та люди". І ця фотовиставка відбувається зараз в кулуарах українського парламенту. Запрошує голова групи дружби Оксана Юринець і вся група дружби "Україна - В'єтнам" наших депутатів відвідати цю виставку. Пані Кужель додає як активний член цієї групи дружби, що на першому поверсі відбувається фотовиставка. Дякую. 12:02:58 ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, зараз згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. Прошу всіх прибути в зал о 12:35. І ми продовжимо розгляд правок з правки 1359.

щодо цієї проблематики, яку ми обговорюємо в даному блоці, а саме забезпечення охорони там членів сімей чи близьких родичів, там наступною правкою якраз ми дуже чітко і виписуємо з іншої сторони, шановні колеги, я хочу, щоб ви були свідомі того, що майбутні судді Вищого антикорупційного суду будуть стояти над найбільшим ворогом внутрішнім України – це корупція, а це всякі там удєльні князьки, керівництво областей, міністри, народні депутати. А ви самі розумієте… До речі, ось Черкащина особливо відома своєю отакою корупційною діяльністю, але менше з тим. Саме тому, безумовно, що нам дуже важливо забезпечити майбутніх суддів Вищого антикорупційного суду всілякими механізмами, як і включаючи механізми… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Вищого антикорупційного суду. Тому, я вважаю, що ми маємо зробити все для того, щоби майбутні судді Вищого антикорупційного суду були, дійсно, незалежні як і професійно, так і по-людяному незалежні. Тому я не наполягаю на голосуванні, враховуючи те, що людей в сесійній залі немає. що стосується народних депутатів від Черкащини, я думаю, не стосуються ці речі, безумовно. Що стосується того, в який спосіб вирішити це питання. Я вважаю, шановні колеги, що та модель, яка запропонована комітетом, є оптимальною. Тому що, справді, якщо би ми імперативно передбачили для всіх близьких осіб право на охорону, тоді, можливо, дискусія і мала б місце і потреба була б в такій дискусії. А коли ми передбачили це як право, то служба судової охорони, коли до них звернеться відповідний суддя, буде вирішувати доцільність такого роду охорони. З іншого боку, шановні колеги, ви повинні розуміти, що там, де такі суди суди функціонують, ці судді, вони справді вибирають, так би мовити, спеціальні умови життя і спеціальні умови життя членів своїх родин. Ну, наприклад, у Словаччині хто був, багато хто був, ми їздили і дивились, як працює такий суд. Він працює взагалі уособлено, за містом, територія охороняється. Вони там постійно проживають. Там є інфраструктура своя, соціальні всі умови і так далі. Тобто те саме передбачається створити і в Україні. Р.П. І це буде вибір кожного кандидата, який зголоситься бути таким суддею. Він повинен розуміти, що його чекає. Бо ці судді будуть обрані довічно або до того часу, поки їм не настане 65-річний вік. Дякую. Отже, колеги, автор не наполягає на поправці, на голосуванні. Але, тим не менше, я переконаний, що ми повинні, можливо, у форматі робочої групи найти спільну думку. Тому що є логіка і у Віктора Пинзеника, щоб ми не мали армію охоронців. Але є і найвища прерогатива це захист суддів антикорупційного суду. Якщо ми плануємо створити незалежний справедливий суд, без сумніву, судді будуть під ризиком, під великим ризиком. І нам необхідно ці дві позиції збалансувати, як завжди є збалансування позицій між безпекою і державним фінансуванням. Я вважаю, треба просто знайти правильне формулювання. Зараз комітет пропонує, що можуть надавати. Тобто не як обов'язкова опція, а як опція дозволена. Мені видається, вона є достатньо компромісна. Якщо є не обов'язкове, а скажемо, по бажанню, і держава прийме рішення з цього приводу, але, можливо, вдасться найти таке формулювання, можливо, не 29 позицій, а можливо, дати вичерпний перелік: "Батьки і діти, якщо вони не проживають спільно з родиною". От, можливо, оце формулювання потім ми і знайдемо, і поставимо на голосування. І я просто прошу і пана Руслана проаналізувати цю річ. Бо втрата навіть кількох голосів, втрата навіть кількох голосів під час голосування може бути критичною для результативного голосування. Можливо, дати вичерпний перелік: батько, брат, діти. Можливо, подумайте. І, по великому, мають на майданчику комітету знаходити формулювання, яке було би компромісним.

я зрозумів, що юридично – це один суд, а реально – це два, перша інстанція апеляції. Але у тому-то і суть, що юридично це повинно бути дві юридичні особи публічного права, а реально хай вони і одним будуть законом керуватися, ми всі "за", тобто все навпаки. поправка вона і стосується виокремлення Вищого антикорупційного суду суддів і палати навіть в тому, що отримують вони окремо гарантії захисту. Я погоджуюся з моїм колегою Капліним, що дивляться і канал "Рада" і читають "Голос України" наші громадяни, ми для них працюємо. Але все ж таки, пане Голово, закличте депутатів у зал. Я почав свою роботу сьогодні над правками завдяки тому, що у нас вранці було більше чим 226 голосів. Якщо ми зараз проведемо поіменну реєстрацію, нам треба буде закривати засідання.

Апеляційної палати полягатиме у тому, що вона може розглядати тільки ті справи, які були предметом розгляду в Вищому антикорупційному суді як суді першої інстанції. І в цьому, так би мовити, ця концепція, яка збережена ще з того часу, коли ми проголосували в першому читанні цей законопроект. Дякую. Дякую. Я все-таки наголошую: ми підемо далі. Якщо вам хочеться робити зауваження Голові Верховної Ради України, то я вам запропоную зараз звернутись до керівництва фракції і запросити депутатів фракції в зал, в межах вашого права. Я закликаю депутатів кожного разу по багато разів закликаю депутатів. І тому я теж прошу, що коли є бажання залучити депутатів, робити також це через фракції і через своїх колег, які зліва, справа і попереду від вас мали бути теж на робочому місці. Дякую вам. Ви на голосуванні не наполягаєте, так? Не наполягаєте. Наступна - 1361-а. Наполягає. Будь ласка, пані Тетяна. Ричковій включіть мікрофон. Тетяна Ричкова, 27 округ, місто Дніпро. Все ж таки, я вважаю, що члени сімей суддів повинні бути захищені і їм повинні надати додаткові гарантії, окрім визначених Конституцією України та Законом "Про судоустрій і статус суддів". поставити цю правку на голосування. в тому числі з точки зору захисту майна і місця проживання. Справді, ви повинні розуміти, що у випадку, якщо така заява буде, то і майно відповідно суддів і членів їх сімей буде охоронятись. Що стосується місця проживання, шановні колеги, то концепція передбачає, що державою мають надані бути спеціально обладнані місця проживання для таких суддів спеціально обладнаними системами захисту. Тобто вони вже будуть, як тільки отримуватимуть таке службове житло, вони вже апріорі це житло буде обладнано системами захисту. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Так. Я ставлю на голосування поправку 1361 народного депутата Ричкової. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Будь ласка. Рішення не прийняте.

Тепер ми говоримо про те, що ми створимо якийсь один абсолютно гібридний суд, в якому буде і перша інстанція, і апеляційна, і цей суд нібито стане самим чесним от в тій системі некоректній, яка у нас сьогодні є судовій. При цьому ми кажемо, що ця система взагалі вона якась, там, боснійська чи якась, там, іще інша, і ми її просто механічно імплементуємо в нашу в українську систему. А скажіть мені, будь ласка, в мене просте питання практичного характеру. А скажіть, будь ласка, як детективи НАБУ, припустимо, які працюють у Львові, вони що, за санкціями будуть в Київ їздити? Скажіть, будь ласка, детективи НАБУ, які будуть працювати в Житомирі, вони що, будуть їздити за наданням згоди, припустимо, на проведення процесуальних дій в місто Київ? Ми ж вже один раз приймали це в кодексах, потім змушені були через два місяці шукати механізми, як це скасовувати. Ну це ж абсурд повний. Тому прошу підтримати мою поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Руслан. Дякую. Поправка Сергія Володимировича вона дещо про інше. Вона каже про те, що в разі, якщо створені будуть суди територіальними підрозділами НАБУ, то щоб і судді цих судів отримали цілодобову охорону. Ну, оскільки це питання, так би мовити, з концепції, то мені здається, що комітет стоїть на тій позиції, що ми вже визначились з концепцією, і немає сенсу тоді підтримувати цю правку. Вона була би логічна в разі, якщо б концепція апріорі була іншою. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування поправку 1363. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийняте. 1364-а. Не наполягає. 1365-а. Віктор Пинзеник, будь ласка. Шановні колеги, я не зачіпаю норму, яка стосується охорони судді і членів його сім'ї. До речі, зачитаю вам норму, яка стосується членів сім'ї. "Це особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, в тому числі і особи, які спільно проживають і не перебувають у шлюбі". А пропонується додати "близьких осіб", це люди, які живуть далеко від сім'ї судді. Що це означає? Цілодобова охорона, це як мінімум 15 чоловік, бо це три зміни. Якщо 30 позицій, та це цілий батальйон треба для охорони близьких осіб сім'ї. Скажіть, будь ласка, а хто відмовиться від можливості отримання безплатної охорони цілодобової, включаючи приміщення, в якому ви живете? Тому я наполягаю ту частину, яка стосується близьких осіб, поставити на підтвердження правку 1365, проголосувати проти неї. І обмежитись охороною державною судді і членів сім'ї, це і так не маленький перелік. Шановний Віктор Михайлович, ви правильно зачитали норму Закону "Про запобігання корупції", яка говорить про те, що певний перелік осіб тільки в тому випадку вважається членами сім'ї, якщо вони проживають і ведуть спільне господарство. Тобто, якщо, наприклад, дитина не проживає повнолітня з суддею, вона по факту, відповідно до логіки Закону про запобігання корупції не є членом сім'ї, але вона є близькою особою, і з цього виходив комітет. Чи, наприклад, рідний брат, який разом не проживає, а на якого може чинитися тиск, зважаючи на діяльність його брата, як судді Вищого антикорупційного суду. Ми таку опцію залишили як право, не як обов'язок, а як право. Але нехай сесійна зала визначається. Комітет прийме позицію сесійної зали, як вирішиться, так і буде. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я поставлю на голосування.

Це можливо буде зробити в остаточній редакції, в остаточній нормі. А зараз я ставлю на голосування поправку 1365, комітет її врахував, я ставлю її на підтвердження. І хто підтримує пропозицію комітету, прошу проголосувати. Я підтримую комітет повністю. Я вважаю, що тільки на майданчику комітету… Я утримався, перепрошую, але глибоко в душі, я підтримую комітет. Я думаю, що ми формулювання знайдемо і я думаю, що ми, якщо є необхідність, ми разом зберемося і подумаємо, яке має бути формулювання. Якщо необхідно, я візьму в тому безпосередню участь.

Шановні колеги, цілковито підтримуючи Голову Верховної Ради у необхідності того, що всі мусять бути присутні, якщо у нас така формула в Регламенті, а не інші, ми не ногами голосуємо, а руками, коли ми запровадимо іншу формулу, будуть ходити, підтримувати тільки зацікавлені депутати, більше будуть працювати в комітетах, тоді так. Але на сьогодні ми маємо Регламент, який нас зобов'язує не імітувати прийняття акта, не симулювати прийняття акта, а саме приймати акт, працювати над поправками. То я закликаю всіх прибути в зал і все ж таки працювати. Поправка ідентична попередній, тому я використав свій час для заклику народних депутатів. Дякую, дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Як ви знаєте, я завжди підтримую питання дисципліни і закликаю теж народних депутатів зайти в зал, взяти участь в обговоренні, бо зрештою нам доведеться в залі приймати рішення. І обговорення, яке ми ведемо, воно важливе, змістовне, але, коли буде остаточне голосування, всі орієнтувалися про предмет і суть нашої дискусії. Наступне. 1371-а. Не наполягає. 1372-а. Сергій Власенко, будь ласка. концептуальної засади про те, що у нас буде декілька судів, які будуть займатися розглядом цих справ, мається на увазі суди першої інстанції там, де знаходяться підрозділи НАБУ, і Вищий антикорупційний суд, який буде судом апеляційної інстанції. Але я хочу сказати про інше, ми зараз обговорюємо велику кількість дрібниць, але я б зосередився на концептуальних речах. Послухайте, голова комітету говорить, ми не знаємо як воно буде працювати, ми не знаємо що це таке, ми не можемо нічого спрогнозувати, тому що це нове і невідомо, як воно буде імплементовано, воно штучне для нашої правової системи. Так давайте повернемося і обговоримо концептуальне питання і його правильно вирішимо. Нас тут закликають у четвер проголосувати за закон, так питання ж не в тому, що проголосувати за закон, а питання в тому, щоб потім цей закон міг нормально працювати. Тому я ще раз наголошую на поправці 1372, бо вона стосується в тому числі цього концептуального питання, але в певному нюансі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Руслан Князевич. 12:53:02 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Шановний Сергій Володимирович, я можу висловити свою позицію. Я просто вважаю, що на цьому етапі вже, так би мовити, радикально змінити концептуально ми не можемо, тому що це друге читання, ми обмежені певними, в тому числі регламентними нормами. Тому, якщо виходити з вашої логіки, то треба було з самого початку започатковувати таку ідею. Але, на жаль, ми відштовхувалися від рекомендацій Венеційської комісії, яка була тут, яка працювала разом з нами, це їхня позиція була з самого початку, ми сприйняли таку позицію. Я не можу сказати, що воно штучне. Я так не говорив, я говорив, що воно є новелою для України, і, як воно буде працювати, ми побачимо. Дякую. Я хочу підтвердити, пане Сергій, що коли у нас була дискусія, чи це має бути спеціальний суд, чи окрема палата, тоді я дав лист в Венеційську комісію, я знаю, і вони нам дали рекомендації досить подетальні. Всі судові реформи, які ми приймали закони, вони приймались за рекомендацією Венеційської комісії.

І тому, я думаю, що нам треба поважати цю логіку, і я думаю, створення і спеціальних судів, як і спеціальних органів НАБУ і САП, це просто є шлях створення антикорупційної інфраструктури. В якій ми, можливо, відходимо від загальних правил для того, щоб більш ефективно і більш швидко формулювати боротьбу з корупцією. Але, я розумію, що ви наполягаєте на голосуванні. І я ставлю на голосування поправку 1372. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати.

У частині третій "Житло судді Вищого антикорупційного суду оснащується охоронною сигналізацією та кнопкою тривожної сигналізації" пропоную доповнити словами "та відеонагляду". Мені здається, що у нас ХХІ сторіччя і відеонагляд нам не завадить. Дякую. І наступну поправку я знімаю, тобто прошу проголосувати тільки на підтвердження 73-ї.

конституційних засад є недоречним. Тому якщо особа вимагатиме такого відеонагляду, вона сама може встановити для себе відеореєстратор, як це роблять, буває буває у нас, така вже практика існує. Тому на рівні законодавчого акту, мені здається, що сенсу виписувати таку норму немає, а залишити це як право особи. Дякую. Дякую вам. Отже, я ставлю на голосування поправку 1373-ю. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Рішення не прийняте. 74-а. Не наполягає. 75-а.

1379-а. Не наполягає. 1380-а. Не наполягає. 1381-а. Не наполягає. 1382-а. Сергій Власенко, будь ласка. Дякую, Андрій Володимировичу. Ви слушно зазначили, коментуючи попередню поправку, що всі реформи судові у нас прийняті за рекомендацією Венеційської комісії. При всій повазі до Венеційської комісії, до її авторитету, до її досвіду, але у нас, на жаль, жодна частина нашої судової реформи не запрацювала, тому що, я ще раз підкреслюю, тому що ми не отримали чесний і справедливий суд. Тому, ви знаєте, от насправді я би проводив зараз більш щільні дискусії з Венеційською комісією щодо можливої зміни концепції цього закону в частині принаймні структури антикорупційного суду. Тому що за станом на сьогоднішній день, я ще раз підкреслю, структура, запропонована в законопроекті, викликає більше питань, ніж дає відповідей. І я ще раз підкреслю, нам не треба галочку поставити, що ми прийняли будь-який закон, який не працює, і через два місяці будемо бігати і створювати антикорупційні суди територіальні, бо НАБУ, яке сидить в Житомирі, не зможе їздити в Київ кожен день, щоб отримувати санкції. Дякую.

я боюся, що буде дуже важко змінити концепцію в найближчі дні. І водночас я знаю, що без ваших голосів нам буде важко назбирати 226. Тому проведіть додаткові консультації, щоб ми змогли найти формулу, яка буде прийнятна для усіх прихильників антикорупційного суду, цього закону. Будь ласка, пане Руслан. Ця правка стосується того, що служба судової охорони мала би охороняти не тільки суддів Вищого антикорупційного суду, а в разі створення судів… судів… антикорупційних територіальних судів. А оскільки не передбачено законом їх створення, то, на жаль, комітет не може її підтримати. У разі, якщо б така концепція була підтримана, комітет би не заперечував проти такої можливості. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, хто підтримує правку 1382, прошу проголосувати. Комітет її відхилив.

суть-то звичайно та сама залишається. У нас інстанційність для чого? Для того, щоб перша інстанція знала, що над нею апеляція, а апеляція знала, що над нею касація. І в даному випадку, звісно, важко змінити концепцію зараз. Але я думаю, що може бути надто важко нам виправляти помилки, коли ми зробимоЮ САП, НАБУ і антикорупційного суду - трійки, які 100 років назад вже у нас були ці трійки, і які наслідки при монополізації от правосуддя можуть бути у нас в державі. Давайте ми над цим задумаємося. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Руслан. я вже в принципі пану Валерію прокоментував, бо це іде продовження його правок, виходячи з тої логіки, яку ми не підтримали. Він погоджується, що оскільки концепція інша, так би мовити, комітет мав свою позицію. Я хочу сказати, що, друзі, якщо би ми міняли концепцію, то це неможливо зробити в другому читанні, це треба робити було би в самому початку, в першому читанні. Тому, на жаль, комітет був дещо обмежений в тих можливостях, які передбачені Регламентом. Дякую. Дякую вам. Я ставлю на голосування поправку 1387. Комітетом вона відхилена. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. 1391-а. Не наполягає. 1389-а. Не наполягає. 1390-а. Сергій Власенко, будь ласка. 13:01:32 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний Андрій Володимирович. Насправді, це велика дискусія. Я ще раз підкреслюю, ми з Юлією Володимирівною Тимошенко підготували необхідні поправки, які в другому читанні змогли би забезпечити внесення таких змін до закону, які би дозволити формувати систему антикорупційних судів, яка би складалася із судів першої інстанції, які би співпадали

апеляційна інстанція називалась би Вищий антикорупційний суд, і вона би знаходилася в місті Києві. Такі правки є. Тому в другому читанні все можна зробити. Просто треба мати волю і бажання створити таку систему антикорупційний судів, яка би запрацювала, а не придумувати штучні моделі, привносячи якісь боснійські елементи в уже існуючу українську систему судоустрою, яка передбачена нашим законодавством. Тому я бачу всі можливості це зробити, але бажання немає. Дякую. я тільки можу єдине сказати. Що і зараз вони їздять до Солом'янського районного місцевого суду міста Києва. Тому по факту нічого не зміниться. І поки що я не чув скарг з їхнього боку щодо того, що це є надзвичайно складно робити. Я ставлю на голосування поправку 1380. Це друга, так, була? 90, 90-у правку. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. 1391-а. Не наполягає. 1392-а. Сергій Власенко. 13:03:33 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую. Шановні колеги, от, я ще раз підкреслюю. Мені, на жаль, сьогоднішнє обговорення дуже сильно нагадує обговорення наших кодексів. Коли ми тут, декілька депутатів від опозиції: я, Юлія Володимирівна Тимошенко, Юрій Віталійович Одарченко доводили якісь очевидні для нас речі, нам казали: "Та ні! Та ви затягуєте нам реформу. У нас завтра всі суди запрацюють. У нас завтра все буде гарно". Ну, на жаль, на жаль, нічого не відбулося. І, на жаль, через 4 місяці повернулися практично до всіх тих правок, про які ми говорили тоді і робили спробу ті правки, ну, вже відобразити як зміни до закону. Я категоричний противник профанації. Я за те, щоб ми зараз, під час підготовки цього законопроекту, розглянули всі його вади, реальні вади і вирішили їх на цьому етапі. А не говорили про те, що, а давайте почекаємо. От, дивіться, все інше у нас не запрацювало, а зненацька оце запрацює. Да не запрацює воно, якщо воно зроблено, знаєте, коли воза поставили вперед

Я ставлю на голосування поправку 1392. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. Друзі, ми рухаємося далі. І наступна поправка - 1394. Шановні колеги, я маю трохи відмінну думку. Я вважаю, що все ж таки ми можемо справити ситуацію і могли. Є от одна система, запропонована моїм колегою Власенком. Другу систему пропоную я, чи пропонував у поправках, що ми створюємо просто антикорупційний суд як юридичну особу публічного права, територіальну в Києві одну, і другу юридичну особу публічного права суб'єкту правосуддя, це Вищий антикорупційний суд. Тоді у нас і нижчй є, і логічно є вищий, і інтенсивність і незалежність зберігається. І ми виходимо знову ж таки з цього колапсу і не придумуємо п'яте колесо, я не знаю, в автомобіля чи воза, і не порушуємо ні Конституції, ні наше законодавство про правосуддя. Тому я і виокремлюю Вищий антикорупційний суд тут і Апеляційну палату як дві незалежні складові правосуддя, які дають можливість убезпечити монополізацію цього правосуддя. Тим і обґрунтована моя поправка, в тому числі 1394-а. Я вважаю, що ми можемо… Будь ласка, буде коментар від комітету? Прошу вас. 13:07:02 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ну, я вже, в принципі, коментував взагалі підходи. Я тільки хочу сказати, що ми виходили з рекомендацій Венеційської комісії.

це справді новела для України. Вона ще є один раз відображена щодо діяльності Вищого спеціалізованого з питань інтелектуальної власності, який теж ще поки не запрацював. І, виходячи з цих міркувань, комітет вважав, що в другому читанні радикально міняти концепцію недоцільно. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я прошу визначатися по поправці 1394 народного депутата Карпунцова. Прошу.

Служба судової охорони потрібно їй надати можливість забезпечити і тимчасово розмістити людей, яким загрожують, загрожують їх життю і здоров'ю. Чому ви не включили це в законопроект, я прошу пояснити і поставити на підтвердження. вже передбачено, що Служба судової охорони сама визначає спосіб забезпечення охорони, в тому числі надання відповідних приміщень і житлових приміщень в разі такої потреби. Тому, оскільки ця норма, так би мовити, вже є відображена в основному законі, в Законі про судоустрій, то в спеціальному законі ще раз її дублювати по відношенню до Служби судової охорони ми вважали за недоцільне. Є загальні повноваження, вони і так їх будуть здійснювати. Дякую. Дякую. Тим не менш, пані Тетяна наполягає на голосуванні. І я прошу, колеги, визначитися по поправці 1395 народного депутата Ричкової. 33 депутати підтримали. поправка відхиляється. Наступна поправка – 1398, так само народного депутата Ричкової. Пані Тетяна, 1398. Не наполягаєте. Дуже дякую. 1402. Народний депутат Карпунцов. Мікрофон, будь ласка, увімкніть. 13:10:07 КАРПУНЦОВ В.В. Ми не з усім можемо погоджуватись, що нам говорить Венеційська комісія. Ми – суверенна держава, ми маємо своє законодавство, свою Конституцію і свої закони. прислухаємося. Ми брали зобов'язання. Ми враховуємо. Але, якщо воно протирічить Конституції і здоровому глузду... В даному випадку поправка стосується розмежування оснащення приміщень. Ми кажемо, що юридично це одне і те саме, але вони будуть в різних приміщеннях, незалежно один від одного. Тому я і прошу написати, що оснащується службове приміщення не Вищого антикорупційного суду, а окремо і Вищого антикорупційного суду, і Апеляційної палати. Якщо ми даємо, їм кажемо, що у них будуть незалежні приміщення, вони не будуть один одного торкатися навіть візуально, то хай вони і оснащуються незалежно. Дякую. Будь ласка, коментар голови комітету. 13:11:02 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Я прошу уважно прочитати частину шосту, яка рекомендується комітетом. Іде мова про множину. "Службові приміщення Вищого антикорупційного суду" означає, що це службове приміщення, в якому діятиме Вищий антикорупційний суд як суд першої інстанції, а також службове приміщення, де діятиме Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Тому, як на нас, ця формула вона є більш місткою, яка поглинає в собі ту пропозицію, яку ви висловили. Дякую. Дякую. Колеги, будь ласка, прошу вас голосувати за поправку, визначатися по поправці 1402 народного депутата Карпунцова. За-40 Поправка відхиляється. 1403. Народного депутата Ричкової поправка. І прошу увімкнути їй мікрофон. Я прошу частину шосту статті 10 викласти в такій редакції: "Службові приміщення Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду оснащується сучасними засобами безпеки, які гарантують особисту безпеку суддів, а також збереження документації Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, а також недопущення незаконного проникнення до цих приміщень". Дякую. Будь ласка, уже був коментар відносно приміщень суду, цього блоку, від комітету, і просто визначаємося зараз по поправці 1403 народного депутата Ричкової. Прошу, колеги, визначитися.

поправку, ми теж торкалися концептуального питання системи антикорупційних судів, про що я вже неодноразово говорив. Але я би все-таки хотів привернути нас до того, що нам би зараз треба було все-таки проговорити низку концептуальних питань. Перше – це система судів, раз. Друге – це порядок призначення суддів на посади, ми його повинні окремо в цій залі проговорити. І до тих пір, доки у нас відбір, конкурсний відбір буде проводити приватна власність Порошенка у вигляді Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя, результат судової реформи буде такий, як за останні 3 роки, Порошенко не віддасть контролю за судовою системою. Тому треба створювати конкурсну комісію, яка буде по факту проводити відбір, передавати матеріали в ВККС, ВККС буде мати право відсіювати людей, але не добавляти.

Шановні колеги, прошу визначатися по поправці, яка тільки що була оприлюднена, поправка номер 1404. При цьому голова комітету стверджує, що суть поправки, яку ми обговорюємо, стосується іншого зараз. зараз. І автор поправки теж сказав, що вона про інше, але його ремарки стосуються все однієї й тієї ж теми. Я прошу визначатися і все-таки на майбутнє про поправки говорити, а не політичні наші… І починати, і закінчувати поправками, і всередині поправки. 13:14:52 За-39 39 голосів "за". Я за поправку голосувала, а не за політичну ремарку пана Власенка. Поправку я прочитала. Аби ми голосували за його поправку, я була б проти. Але, тим не менш, поправка відхиляється. І наступна наступна поправка це поправка 1408 Дерев'янка. Не наполягає? Добре. Наступна поправка 1409, Найєм Мустафа. Будь ласка, мікрофон пану Найєму. Шановні колеги, це питання вже піднімалося раніше паном Пинзеником щодо поріднених осіб, близьких осіб, які є в інших поправках. В цій поправці ми пропонуємо, щоб ми повністю відобразили те, як є в Законі "Про запобігання корупції", але додали "незалежно від спільного проживання". Тобто таким чином ми вирішуємо питання, яке підняв пан Пинзеник, який вирішується в інших поправках, і до того ж ми надаємо охорону і безпеку і членам родин, і ті, хто не проживають разом. Дякую, шановний пане Найєм. Голова комітету коментував вже позицію комітету щодо охорони членам родини. Ми ставимо вашу поправку на голосування. Ви хочете прокоментувати? Будь ласка, голові комітету мікрофон, будь ласка. 13:16:09 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Пан Мустафа, я, в принципі, логіку підтримую вашу, але це навіть ваша пропозиція не вирішує питання. Бо, наприклад, я ж пояснював, рідний брат, який проживає чи не проживає, не підпадає, він є близькою особою. Чи може на нього здійснюватися тиск з метою впливати на суддю? От ви ж маєте брата, ви знаєте такого роду, в житті всяке трапляється. Тому, виходячи з цього, я вважаю, що буде правильно, якщо ми підготуємо до другого читання якийсь справді компромісний варіант, де ми передбачимо, що стосується членів сім'ї, а також тих близьких осіб і напишемо якийсь перелік тих осіб, які не всі, як тут було сказано, а всі можуть отримати таку охорону. Але я б все ж таки наполягав на тому, що комітет говорить про право для близьких осіб, а не обов'язок. І в разі, якщо таке право вважатиме Служба судової охорони, що має бути здійснене, воно тільки здійснюється на час розгляду якогось кримінального провадження в суді невеличкий за строком період часу, це може бути кілька місяців. Тоді як, наприклад, для самого судді така охорона здійснюватиметься пожиттєво. Тому відчуйте цю різницю… Дякуємо за роз'яснення. Колеги, я прошу визначатися по правці 1409 народного депутата Мустафи Найєма, яка стосується знову-таки охорони для членів родини. Прошу визначатися.

Ні, ні, ні… Шановний пане голово комітету, не вводьте в оману залу, поправка залишається такою, як її затвердив комітет, тому що… Да, Тому що ця поправка була врахована комітетом частково. Мустафа Найєм як автор цієї поправки вимагає поставити в повному обсязі, зала це не підтримала. Тому вона врахована частково, так, як це проголосував комітет. Ні. Він поставив її на голосування, він не може її ставити на підтвердження, він може її ставити тільки на голосування. 1410 поправка наступна. Єднак, Веселова – ніхто не наполягає? Не наполягає. 1411. Будь ласка, пані Ричкова. Поправка пані Ричкової. 13:18:33 РИЧКОВА Т.Б. Я не буду наполягати, тому що вона була врахована частково. Дякую. Будь ласка, ми зараз ця ж сама ситуація. Комітет враховував частково, автор вимагає в повному обсязі, зараз дам слово знавцям Регламенту. Автор вимагає в повному обсязі. Я ставлю на голосування поправку Ричкової, прошу. Не наполягає, вибачте. Ви по якій поправці хотіли взяти слово? Зараз спочатку Володимир Михайлович Литвин, потім ви. Будь ласка, Володимире Михайловичу. Шановні колеги, я взагалі по регламенту нашої роботи. Я наперед висловлюю застереження, щоб ми не пройшли просто демонстрацію процесу, а в четвер перед остаточним голосуванням всі ті поправки, які будуть вважатися за необхідне поставити, поставлять на голосування прийняти в другому читанні і в цілому з урахування непроголосованих поправок. Це перше. І друге. Я дуже хотів би, щоб наш шановний доповідач так же переймався, і президія, пропозиціями Венеціанської комісії щодо інших законів, зокрема Закону про люстрацію. І, нарешті, останній момент. Якщо поправка врахована частково, а потім вимагають, що поставте її повністю, і вона не підтримана, поправка злітає. Це майте на увазі, будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний колего Володимир Михайлович Литвин. Перше. Безумовно, під час обговорення поправок перед виходом на голосування завжди, якщо є така вимога зала, повертаються до поправки, обговорюють її і не все скопом голосують, а тільки враховуючи поправку. І це вже зала вирішить як. Друге. І головуючий, і президія наголошують на тому, що ми враховуємо позиції Венеційської комісії, але в той же час першим пунктом ми керуємося українською Конституцією. І третє питання зараз, що стосується інших ваших зауважень, я надам слово голові комітету. А потім вам, З приводу того, що стосується повернення до поправок. Я… Андрій Володимирович про це сказав, я ще раз тільки скажу. Ми завтра, напевне, на комітеті запропонуємо якесь бачення з приводу цього: чи це буде повернення до поправок, чи комітет запропонує просто формулювання, які потрібно врахувати ті, які погоджені. Це вже питання дискусійне. З приводу того, що враховано частково, якщо ставиться на підтвердження, злітає, я з вами погоджуюся, я про це і сказав і наполягаю на цьому. А з приводу того, що ми не враховуємо рекомендації Венеційської комісії і інші, я хочу сказати свою позицію. Я намагаюся їх враховувати. Більше того, під час останньої дискусії з ними вони дуже були обурені, що Верховна Рада не хоче врахувати їхню позицію щодо недоторканності. Ви пам'ятаєте, вони висловилися категорично проти відміни цього інституту і наполягають, щоби і Конституційний Суд, і парламент обов'язково дослухався. на перспективу треба буде бути послідовними і не тільки звертати увагу на цей висновок. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Це було тільки що не обговорення, а обмін думками по суті. Будь ласка, пан Купрієнко піднімає так само руку. Озвучте, яку саме поправку ви хочете прокоментувати, шановний колего. Олег Купрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. Звертаю увагу своїх колег і головуючому на засіданні. Не перетворюйте, будь ласка, в балаган (і тут посмішки). Це серйозний… серйозну роботу робимо. І до того, як виступав зараз голова комітету щодо поправок, які враховані частково, ви дослівно сказали, що поправка була врахована частково, повністю поставлена на підтвердження, не набрала голосів, отже, залишається в редакції часткового врахування. Це не є норма Регламенту. Ви помилилися, ви не знаєте цю норму Регламенту. Я вам кажу: якщо поправка ставиться, – це не голова комітету, це сказала пані Геращенко, – якщо поправка ставиться в цілому на підтвердження і не набирає голосів, вона не враховується навіть частково. Тому питання, як ви іронізували до знавців Регламенту, звертаю вашу увагу. Не порушуйте Регламент і не вводьте в оману зал. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже, ви знаєте, всі найстрашніші справи в світі робляться із серйозними обличчями. Я собі дозволю свою посмішку і далі застосовувати, в тому числі і на виступи знавців Регламенту. Рухаємося далі по поправкам, шановні колеги. І будь ласка, якщо є репліки, що стосуються поправок, то піднімайте тоді руки, а так теж не порушуйте Регламент і не заважайте нам іти по поправкам. Ми рухаємося далі. І поправка 1413 народного депутата Голуба і Світлани Заліщук, але буде її представляти народний депутат Голуб. Будь ласка. 13:23:32 ГОЛУБ В.В. Дякую. Шановні колеги, я вас зараз спробую помирити насправді. Бо, якщо тут помилка, я вважаю, секретаріату комітету, бо ця поправка врахована редакційно. Бо зачитую зараз редакцію до другого читання. Пункт 7: "Для цілей цієї статті терміни "члени сім'ї", "близькі особи" вживаються у значенні, наведеному у частині першій статті 1 Закону України "Про запобігання корупції". Ось як вона звучить. А як звучить сама правка тепер, яка розширює насправді? Тому це питання до секретаріату комітету, це редакційно. Але насправді наша правка, дозвольте мені зачитати, і вирішує всі ті проблеми, які каже шановний мною, дуже сильне шановний Віктор Михайлович Пинзеник. пункт 7 ми пропонуємо викласти в наступній редакції: "Для цілей цієї статті термін "член сім'ї" включає осіб, які перебувають у шлюбі, а також їхніх дітей, у тому числі повнолітніх, батьків, осіб, які перебувають під опікою, піклуванням, повнорідні брати та сестри (шановний Руслан Петрович), незалежно від спільного проживання, а також інших осіб, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права і обов'язки…" 30 секунд, дайте, будь ласка, завершити. ГОЛУБ В.В. "… крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі". Насправді, якщо ми повністю врахуємо зазначену правку, то воно абсолютно зніме всі ті застереження, про які каже і Віктор Михайлович, і ряд інших моїх колег. Дякую, шановні колеги. Прошу врахувати. Але, дивлячись на кількість людей в залі, розумію, що вона не буде врахована. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, ви наполягаєте на голосуванні в вашій редакції. Я ще раз наголошую, що комітет редакційно врахував. Пан автор поправки наполягає на повному викладені цієї поправки в його авторстві в тілі закону. І саме це я ставлю зараз на голосування. Це для знавців Регламенту, і не зовсім знавців Регламенту, для всіх. Визначайтесь, будь ласка. 45 голосів "за". Вона залишається в редакції комітету, тому що там була враховано редакційно ті поправки. Наступна поправка – 1415 народного депутата Саврасова. Шановні колеги, пропоную доповнити статтю 12 новою частиною такого змісту: "В інтересах забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім'ї, інших осіб, з якими такий суддя має спільний побут або родинні зв'язки, не допускається розголошення в засобах масової інформації відомостей про місце проживання цих осіб". Прошу поставити на підтвердження. Дякую. Я ставлю на голосування, на вимогу автора поправки 1415 цю новелу. Будь ласка, прошу визначатись, колеги. Комітет відхилив. Максим Саврасов просить підтримати. 13:26:50 За-44 Поправка відхиляється. Наступна так само Максима Саврасова, 1416. Будь ласка, пане Максиме. І ще хвилинку уваги. Прошу доповнити статтю 12 новою частиною такого змісту: "Суддя, члени його сім'ї та інші особи, з якими такий суддя має спільний побут, забезпечується захищеними від стороннього прослуховування засобами засобами зв'язку". Дякую. Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Є коментар у голови комітету. Будь ласка, пане Руслане. 13:27:25 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Я, якщо можна, попередньо одне речення скажу. Справа в тому, що ми думали врахувати правку про те, що заборонено в засобах масової інформації в будь-який спосіб публікувати адресу, місце проживання членів сімей, близьких осіб судді. Але розуміли, дискусія була довга, що це фізично неможливо забезпечити. Тобто зараз засоби масової інформації, в тому числі електронні все рівно містять якусь інформацію. Це йде мова, уявіть собі, про десятки, може, сотні людей. І тому така заборона, вона буде декларативною. Як буде на практиці? Я думаю, що все рівно на рівні якогось населеного пункту це втаємничити не вдасться. Що стосується другої частини, то ми передбачили, що будь-яке їхнє приміщення буде захищене в тому числі спеціальними системами. Розуміється, що спеціальні системи, це якраз в тому числі і системи проти стороннього впливу. Такі системи існують. І я сподіваюсь, що вони будуть тут застосовані. Дякую. Дякую. І будь ласка, я прошу визначатись по поправці 1416 народного депутата Саврасова. Прошу, колеги. За-27 Поправка відхиляється. Наступна поправка так само Максима Саврасова, 1417. Пане Максиме, не наполягаєте? Не наполягаєте 1417, добре. Рухаємося далі. Народний депутат Немировський, там іде ваша серія поправок. Будь ласка, 1420. 13:28:58 НЕМИРОВСЬКИЙ А.В. Шановні колеги, прошу статтю 10 доповнити частиною восьмою наступного змісту: "На час виконання обов'язків присяжного на нього поширюються

щодо нього та членів його сім'ї можуть застосовуватись як під час виконання, так і після закінчення виконання ним обов'язків присяжного Вищого антикорупційного суду". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам. І прошу визначатися по поправці 1420. Прошу, колеги. Комітет відхилив. Депутат Немировський просить підтримати.

Статтю 10 доповнити частиною дев'ятою наступного змісту: "На час виконання обов'язків присяжного йому за рахунок Державного бюджету виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу, але не менше середнього заробітку за місцем основної роботи або середнього постійного заробітку". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я прошу визначатись по поправці 1421. Прошу, колеги. Комітет відхилив. Народний депутат, автор поправки, просить її підтримати. За-25 Поправка відхиляється. Наступна – 1422, так само народного депутата Немировського. 1422. Наполягаєте?

Звільнення присяжного або його переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов'язків у суді з ініціатива власника або уповноваженого ним органу не допускається". Будь ласка, є коментар від голови комітету. Прошу вас, пане Руслане. 13:31:25 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ну, це дуже слушна пропозиція, ми могли б її врахувати, якщо б ми врахували інститут присяжних. Але оскільки такого інституту не буде, то далі розвивати цю історію, мені здається, немає жодного сенсу. Будь ласка, голосуємо за поправку 1422. Комітет її відхилив. Народний депутат наполягає на підтримці. Прошу визначитись. За-24 Поправка відхиляється. Наступна так само народного депутата Немировського, 1423. Прошу вас, пане я думаю, що потрібно прийняти ці статті, тому що надалі антикорупційний суд просто не зможе працювати. Статтю 10 доповнити частину одинадцятою наступного змісту: "Час виконання присяжним обов'язків по здійсненню правосуддя зараховується при обчисленні усіх видів трудового стажу". Дякую. прошу визначатись по поправці 1421. Прошу, колеги.

Присяжним відшкодовуються витрати на наймання житла, транспортні витрати, на проїзд за місцем знаходження суду, у зворотному напрямку, а також оплачуються добові у порядку їх розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України з видатків на утримання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, визначаємося по поправці 1424. Це в нас, правильно, 1424. Прошу.

"Роботодавець зобов'язаний забезпечити: звільнення присяжного від роботи на час виконання ними обов'язків зі здійснення правосуддя; нерозголошення інформації про працівника, який залучається до виконання обов'язків в якості присяжного та його персональних даних. Відмова у вивільненні від роботи вважається неповагою до суду. Розголошення відомостей про працівника, який залучається до виконання обов'язків в якості присяжного, тягне за собою кримінальну відповідальність". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. І вам дякуємо. Будь ласка, прошу визначатись по поправці 1425.

Дякуємо. 25 голосів "за". Поправка відхиляється. Ми рухаємося далі. Наступна – 1427. Тимошенко і Власенко. Мікрофон Сергію Власенку. Прошу. 13:34:34 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Ірина Володимирівна. На жаль, я ще раз кажу, у мене повне дежавю з прийняттям кодексів, і я боюся, що результат буде такий самий, коли понаприймали закони, які потім ніхто не знає, як виконувати, якщо ми не вирішимо під час обговорення низку концептуальних питань, таких, як система судів антикорупційних. Раз. Друге. Якщо ми не вирішимо питання незалежності від Порошенка відбору суддів в антикорупційний суд, якщо ми не вирішимо питання зняття дискримінації до кандидатів, до складу суддів антикорупційного суду, якщо ми не забезпечимо реальні механізми контролю за процедурою добору з боку міжнародних експертів, на жаль, нічого не вийде. А ця поправка моя стосується знов системи антикорупційних судів і можливості створення територіальних антикорупційних судів за місцем знаходження територіальних підрозділів НАБУ. Дякую. Не буде коментаря. Будь ласка, прошу визначатися по поправці 1427, колеги. За-26 Поправка відхиляється. Наступна поправка. Купрієнко, будь ласка, 1429. Прошу. Олег Купрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. Стаття 27 пункт 10 частини першої Регламенту Верховної Ради зобов'язує головуючого на засіданні утримуватись від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів. Пані головуюча, ви неодноразово ділили зал на знавців Регламенту, не знавців Регламенту, виступаючих з серйозними обличчями чи з усмішками. Так ось, на підставі статті 25 Регламенту у разі порушення головуючим на пленарному засіданні вимог цього Регламенту, а порушення вимог я вам зацитував, народний депутат має право невідкладно звернутися до головуючого із зауваженням про допущення ним порушення для негайного їх усунення, що я і роблю. А моя поправка стосується доповнення назви статті 11 словами "та захист". Зміст цієї поправки в поправці 1450, який буде оголошено нижче. Прошу поправку підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Я усунула порушення Регламенту і не посміхаюся. І з серйозним обличчям зараз передаю слово голові комітету, який хоче дати коментар щодо вашої поправки. Будь ласка, пане Руслане. 13:37:23 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую. Шановний пане Олег, тут справа в тім, що попередня стаття – це була стаття про захист і гарантії безпеки суддів. Ця стаття йде про моніторинг доброчесності відповідно суддів Вищого антикорупційного суду. І тому комітет вважав, що просто вона, по суті, підтримується, тільки вона пропонується не до тієї статті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Шановні колеги, я прошу визначатися по поправці 1429 народних депутатів Ляшка і Купрієнка. Комітет проти. Будь ласка, прошу не порушувати Регламент, а голосувати зараз 1429. Комітет відхилив, автори просять підтримати. За-26 Поправка відхиляється. Наступна поправка - 1431 народного депутата Карпунцова. Будь ласка, пане Валерію. Шановні колеги, суть цієї поправки, вона збігається з тією концепцією, яку ми вже тут останні пару годин обговорюємо. Я все ж таки наполягаю на тому, що є в нас механізм регламентний змінити концепцію закону. І все ж таки я за те, щоб у нас була інстанційність збережена в цьому суді, нехай це буде в Києві, нехай буде… підсудність цього суду поширюватися на всю Україну. Але це дві незалежні юридичні особи публічного права і вони повинні одна одну контролювати правосуддям, саме апеляція для того і є, щоб перша інстанція не зловживала. І все відповідно повинно бути окремо, тому і правка така. Не знаю, змісту голосувати, мабуть, немає. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Автор не наполягає на голосуванні, але хотів нам прокоментувати свою поправку, відхилену комітетом. Наступна – 1432. Будь ласка, Тетяна Ричкова. Так, це теж стосується назви статті 11-ї. Я прошу проголосувати і викласти її в наступній редакції. "Моніторинг доброчесності суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду". Тому що Апеляційна палата, я вважаю, повинна бути. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Колеги, я прошу визначатися по поправці 1432 народного депутата Тетяни Ричкової, я прошу визначитися.

За-37 Поправка відхиляється. Наступна - 1434 від депутатів фракції "Самопоміч" буде представляти пані Сотник. Дякую, пані головуюча. В першу чергу я хочу сказати з приводу цієї конкретної поправки, вона стосується моніторингу доброчесності суддей. І ми вважаємо взагалі не прийнятним додаткові будь-які механізми і гачки для суддей, тому що в нас є правоохоронні органи, у нас є НАЗК, у нас є Інститут електронного декларування. Тому фракція "Самопоміч" даною поправкою пропонувала взагалі цю статтю 11 виключити. Але в силу того, що розгляд цього законопроекту це суцільна профанація і я це цілком відповідально стверджую, тому що те, що зараз відбувається, це наслідок того, що комітет не працював належним чином з поправками. Нам необхідно було розділити по секторам і по питанням. Питання архітектури суддів, питання критеріїв добору, питання міжнародних експертів і їх право вето, питання призначення суддей і так далі, і визначитися з оптимальними моделями, які б забезпечити незалежність цього суду. Цього зроблено не... Будь ласка, завершуйте 30 секунд. СОТНИК О.С. Дякую. Цього зроблено не було, і в результаті сьогодні ми бачимо ситуацію, коли 30 людей в залі сидить і слухає реально про що відбувається дискусія, а всі інші просто десь гуляють. Тому що насправді нікому голосування з коаліції за цей антикорупційний суд не потрібно. Дякую. голови комітету. Все-таки голосування потрібно, представникам коаліції теж, тут достатньо багато. Я прошу, будь ласка, ваш коментар. КНЯЗЕВИЧ Р.П. Я вже, в принципі, висловлювався і ще раз підтверджу, що з повагою відношуся до пані Олени і вважаю, що її звинувачення в адрес комітету є необ'єктивними. Оскільки ми якраз запропонували ті правки, які стосуються певних концептуальних речей, які були погоджені з Венеційською комісією як такі, які треба прийняти і на яких в принципі наполягала, в тому числі і ваша фракція концептуально. Що стосується решти, ну, можна тут говорити чи ні, ви вважаєте, що моніторинг для цих суддів не повинен бути, а Венеційська комісія вважає, що повинен бути. Оскільки вони вважають, що Оскільки вони вважають, що це люди, які свідомо йдуть на підвищений рівень, в тому числі вони повинні вчити своїм особистим прикладом і інші правоохоронні органи, і інші судові органи та з рештою суспільство. Якщо, не дай Бог, до цих суддів будь-який з сумнівів, то, очевидно, це будуть поширюватися і на їхні рішення. Щоб цього уникнути, я вважаю, що це правильно, ж не такі страшні драконівські речі, як ви кажете. Службова перевірка загальна і перевірка декларації – все. Хіба це такі надмірні речі, це абсолютно нормальні й прийнятні речі… Завершуйте. Ви завершили. Колеги, я прошу голосувати… не ставити на голосування, це просто був обмін думками щодо обговорення законопроекту. Добре. Будь ласка, наступна – 1435, це поправка народних депутатів: Тимошенко і Власенка. Мікрофон Сергію Власенку. 13:43:19 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Ірина Володимирівна. я ще раз підкреслив ключову річ. Люди, нам треба закон прийняти для галочки і сказати, що от ми в четвер якийсь мотлох проголосували, який ніколи не запрацює.

І давайте говорити чесно і відверто, якщо таке призначення буде відбуватися шляхом проведення конкурсу Вищою кваліфікаційною комісією суддів, яка сьогодні не є незалежна, яка сьогодні повністю знаходиться в кишені у Порошенка, а також буде робитися Вищою радою правосуддя, яка сьогодні знаходиться повністю в кишені Порошенка, то не буде у нас ніякого незалежного антикорупційного суду. Давайте говорити про це чесно і відверто. А поправка моя стосується системи антикорупційних судів. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте? Я також звертаюсь до авторів поправок: все-таки не політичні гасла говорити, а поправки, поправки. Я не коментую, я просто теж говорю про Регламент, бо всі повчають головуючу Регламенту, а при цьому кожен теж якось його порушує. Будь ласка, голосуємо за поправку 1435 народних депутатів шановних Юлії Тимошенко і шановного Сергія Власенка, його шановну поправку, будь ласка, яку комітет шановний відхилив.

Шановні колеги, я цілком підтримую мою колегу Олену Сотник, що сьогодні, на жаль, наша робота схожа на профанацію, теж не застосував свій потенціал, не мав можливості під час роботи комітету, але не тому, що Руслан Князевич такий поганий там, чи наше керівництво держави, да, а з-за того, що ми поступово-поступово перетворюємося на яничар, коли за чужі гроші ми ладні продати там, знаєте, власний суверенітет. Все ж таки ось де причина того, що тут нема людей. Від нас нічого не залежить, тому ми тут і не сидимо. Дякую. Не голосуємо вашу поправку. Ви просто продовжуєте обмінюватися думками, я зрозуміла. Ідемо далі, колеги. Поправка 1441. Не наполягають. 1445, шановна пані Тетяна Юзькова. Ви наполягаєте? Будь ласка, прошу. 1445. Так, шановні колеги, прошу, увага! Дякую. Пропозиція, яка викладена в моїй поправці за номером 1445, стосується того, щоби бути вже послідовним.

і на цю інформацію має бути реакція в разі перевірки доброчесності суддів Вищих антикорупційних судів. Прошу колег підтримати мою поправку, замінивши "Громадську раду доброчесності" на "Громадську раду міжнародних експертів". Дякую.

в процесі проходження кваліфоцінювання суддів, майбутніх суддів Вищого антикорупційного суду. Все. А далі вже в разі, якщо вони стають суддями, Громадська рада міжнародних експертів не може, так який моніторить їхнє життя і їхню доброчесність, для цього є інші суб'єкти, які передбачені Законом "Про судоустрій". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Ми ставимо на голосування поправку Тетяни Юзькової, яка просить своєю поправкою

13:48:16 За-19 Ваша поправка відхиляється. Наступна 1446, Карпунцов народний депутат. Прошу мікрофон.

у відповідність до Конституції і зберегти інстанційність, не поступитися суверенітетом і не змінити суть того проекту, який є. Тобто це швидке формування інституції, яка б могла ефективно, незалежно і неупереджено боротися із таким поганим явищем, як корупція. Але, ну, це системно вирішується це питання, ясно, що цим голосуванням ми не змінимо концепцію, і тому в необхідності переголосування немає. Дякую. я дякую пану Валерію за позицію, що він не наполягає. Тільки можу сказати, що конкретно цієї статті якщо взяти, то тут жодного наступу на суверенітет немає. Тут йде мова про моніторинг доброчесності і способу життя суддів. Я думаю, що це прийнятна позиція, в тому числі і Венеційської комісії, яка підтримується і нашим з вами. Я не думаю, що хтось в цьому залі буде заперечувати проти того, що судді Вищого антикорупційного суду мають бути прикладом додержання доброчесності і взірцем для всіх у країні з точки зору, скажімо, нульової толерантності до корупції апріорі. Тому я думаю, що це правильний підхід, який має бути підтриманий.

Це знову ж таки говорить про те, що комітет, коли обговорював цей законопроект, не повідомив авторів поправок. Я не міг на комітеті пояснити, що мався на увазі не фізичний захист, а саме захист доброчесності суддів. Моя поправка стосується конкретної норми, яка вказує, що суддя, якщо на нього хтось вийшов і почав розмови вести про справи, які він розглядає, зобов'язаний протягом доби повідомити Вищу раду правосуддя. Ця норма перекликається з пунктом 4 статті 48 Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Там така норма є. Але там не визначено термін, протягом якого суддя має звернутися. Крім того, в пункті 6 частини першої статті 6 цього закону визначений загальний термін: "упродовж 5 днів". Ця норма робить більш жорстку норму. І це забезпечить і самих суддів, всі будуть знати. Дайте 30 секунд завершити, це моя остання поправка. І всі будуть знати, що якщо підійдеш до судді і почнеш… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. КУПРІЄНКО О.В. Всі будуть знати, що якщо до судді підійдеш і почнеш говорити про якусь справу, так доба не пройде, як тобою зацікавляться відповідні органи. І це забезпечить суддів, це захистить суддів від незаконного впливу, хто б то не був: адвокат, прокурор чи Президент України. І я наполягаю на своїй поправці. Вважаю, що вона уточнює норму закону і захищає саме суддів

принципово не заперечували проти такої норми. Ми тільки виходили з того, що вона є вже загальною в Законі про судоустрій, і протягом 5 днів строк визначає, що це не обов'язково на п'ятий день, це може бути і протягом кількох хвилин зразу на перший день. Це залежить від того, як суддя вважатиме за доцільне. Ми зумисно… вважаємо, що треба продовжити 5-річний строк… п'яти днями цей строк, щоб суддя потім не сказав, що йому не вистачило часу фізично для того, щоби повідомити. А такий тиск на нього чинився. От щоб він такого не сказав, хай буде це довший строк, але в разі, якщо така… такий факт буде, хай він оперативно реагує. Така можливість у нього є одразу. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування поправку 1450-у. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати.

Дякую, Андрій Володимировичу. Я ще раз повертаюся до того питання, що ми цей закон приймаємо ні для Венеційської комісії, ні для Ради Європи, ні для Міжнародного валютного фонду. Ми цей законопроект повинні прийняти для того, щоб забезпечити нашим громадянам,всій українській державі функціонування принципу невідворотності покарання за корупційні злочини, що має тягти за собою зменшення корупції в нашій державі. Але ми зараз обговорюємо не ті важливі питання, які нам необхідно обговорювати. Припустимо, питання системи судів. Не обговорюємо його, тому що хтось уже прийняв рішення, що це неправильно Але ми не знаємо, як воно буде працювати, воно штучне і так далі. Ми не обговорюємо питання критеріїв по відбору суддів. Ми не говоримо про те, що якщо буде застосована та модель, яка запропонована сьогодні комітетом, буде це контролювати Петро Порошенко. Порошенко буде контролювати через належні йому ВККС і ВРП, буде контролювати відбір суддів. Тим більше є там суб'єктивні критерії. КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ну, я вже, в принципі, Сергію Володимировичу пояснив позицію. Він її, я так розумію, сприйняв і має право на висловлення своєї точки зору. Дякую. Дякую. Отже, я ставлю на голосування поправку 1453. Комітет її відхилив. Хто підтримує, я прошу проголосувати. Дякую. Голоси розділились. Рішення не прийняте. 1454-а. Будь ласка, пане Руслан Демчак, включіть мікрофон. Моя поправка стосується статті 11 моніторингу доброчесності суддів Вищого антикорупційного суду. "судді Вищого антикорупційного суду" пропоную доповнити словами "за рішенням Вищої ради правосуддя обов'язково не рідше одного разу на рік". Ну, необхідно визначити хоча б мінімальний обсяг застосування цієї норми. У "Прикінцевих положеннях" і так йде мова про те, що поліграф має проходити щорічно. Але потрібно уточнити, хто приймає рішення про направлення на огляд і зробити його обов'язковим та не рідше одного разу на рік. Пане Руслане, справа в тім, що на вимогу Венеційської комісії, ви знаєте наших міжнародних партнерів, ми рекомендуємо вилучити до другого читання згадку про проведення психофізичного дослідження, так званого поліграфу. Тому ваша правка стосується до тієї норми, яку пропонується вилучити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 1454. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу голосувати.

Рішення не прийняте. 1455-а. 1456-а. 1457-а. Будь ласка, включіть Юзьковій мікрофон. Я прошу поставити на підтвердження правки, які враховані комітетом, а саме: 1457-а,

Мова іде про те, щоб виключити, як вже пояснив шановний Руслан Петрович, на вимогу за висновком Венеційської комісії можливість застосування поліграфа для визначення доброчесності суддів Вищого антикорупційного суду вже тоді, коли вони здійснюють свою функцію. На мою думку, в цій нормі закону, по-перше, є досить нормальне визначення про що іде мова, нормальний механізм, порядок, наслідки і обмеження щодо застосування поліграфу. Тому я наполягаю. Будь ласка, пане Руслан Князевич. 13:58:08 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Справді, це одна з позицій, на якій наполягала Венеційська комісія, інші міжнародні партнери, вони наступну логіку пропонували, і комітет з нею погодився. Справа в тім, що вони вважають, що поліграф чи так чи так званий пристрій для дослідження психофізичного стану особи є виключно суб'єктивним засобом дослідження такого психофізичного стану. І тому вони кажуть, що Україна повинна бути послідовна, оскільки в Законі про НАБУ і в Законі про САП, на їхню вимогу, ми вилучили такого роду інститут. Він залишився тільки в Законі про ДБР, і вони наполягають, щоб із того закону він був вилучений. Чому? Тому що є ціла низка рішень Європейського суду з прав людини, які саме в зв'язку з застосування такого роду пристроїв визнали це порушенням прав людини Європейської конвенції з прав людини. Тому їхня позиція базується на практиці Європейського суду з прав людини. Дякую. Просто, якщо буде це позиція компромісна, не доведеться до неї вертатися. Але якщо ваша вимога є… Тобто ви вимагаєте, так? Будь ласка, Юзькова ще 30 секунд репліку. Включіть мікрофон. На мою думку, там принципіально немає порушень прав людини, тому що там є інші наслідки і для інших цілей це використовується. Тому я наполягаю поставити зазначені правки на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, я кожну ставлю на підтвердження. Хочу наголосити: комітет їх підтримав. Вони враховують пропозиції Венеційської комісії. І прошу всіх підтримати дані правки. Отже, ставлю на підтвердження правку 1457. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. 58-а. 1458-а. Прошу підтримати. Рішення не прийнято. 59-а. Голосуємо. Прошу підтримати. Рішення не прийнято. 1460-а. Будь ласка, прошу підтримати.

не прийнято. 1461-а. Прошу підтримати.

Рішення не прийнято. І заключна –1463-я. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Рішення не прийняте. Тепер давайте ми зорієнтуємося, на якій поправці ми зупинимося. Ми зупинимося на поправці 1464 Капунцова. І з неї ми розпочнемо роботу о 16 годині. Зараз згідно закону я змушений оголосити перерву і перервати нашу плідну дискусію, і конструктивну дискусію. Ранкове пленарне засідання оголошую закритим. Запрошую всіх о 16 годині в зал. О 16 годині ми розпочнемо роботу з правки 1464-ї народного депутата Карпунцова. І я прошу бути в залі і автора, і, звичайно, голову комітету. О четвертій годині продовжимо нашу роботу. Дякую. Дякую.